Herra forseti. Vonandi hillir undir að samningar náist á almennum vinnumarkaði. Þar mun aðkoma hins opinbera, ríkis og sveitarfélaga skipta miklu máli. Við í Samfylkingunni höfum lýst stuðningi við þá grundvallarnálgun sem breiðfylkingin í ASÍ hefur sett fram og við höfum lagt áherslu á að kjarabætur verði ekki aðeins sóttar gegnum launaliðinn heldur líka að verulegu leyti gegnum tilfærslukerfin okkar sem taka mið af aðstæðum fólks. Við höfum m.a. lagt til að greiddur verði út sérstakur vaxtabótaauki til að styðja við tekjulág heimili með þunga greiðslubyrði, fólkið sem er að sligast undan háum vöxtum og efnahagsóstjórn í landinu. Stjórnarmeirihlutinn greiddi illu heilli atkvæði á Alþingi gegn slíkum vaxtabótaauka í fyrra. En nú þegar lítið ber á milli aðila á vinnumarkaði þá vil ég hvetja hæstv. ríkisstjórn eindregið til að fá bara þessa hugmynd að láni og gera að sinni; greiða út sérstakan vaxtabótaauka til skuldsettra heimila, þ.e. ef ekki er vilji til þess að hækka varanlega eignaskerðingarmörk og styrkja vaxtabótakerfið. Íslenska barnabótakerfið er það minnsta og veikasta á Norðurlöndunum miðað við umfang hagkerfisins og fjölda barna. Úr þessu verður að bæta, líkt og við í Samfylkingunni höfum talað fyrir. Ég fagna því líka sem ég les í fréttum að það stefni í að ríki, sveitarfélög og aðilar vinnumarkaðarins komi sér saman um fríar skólamáltíðir. En loks vil ég hvetja sérstaklega til þess að að við hér komum okkur saman um umbætur á fæðingarorlofslöggjöfinni. Ég vil vekja athygli á frumvarpi mínu til breytinga á fæðingarorlofslögum sem Alþýðusamband Íslands hefur lýst stuðningi við. Þar er m.a. lagt til að þakið að þakið hækki úr 600.000 kr. í 800.000 kr. og að fyrstu 350.000 kr. viðmiðunartekjurnar verði óskertar. Þetta eru skynsamlegar leiðir til að bæta kjör fólks og ég hvet ríkisstjórnina til að horfa til þeirra.

Hér á landi eru aftur og aftur á móti margir sem geta það ekki heima hjá sér eða á svæðinu í kringum heimili sitt sökum lélegs símasambands. Þau lenda t.d. í vandræðum með að virkja rafræn skilríki því það krefst þess að viðkomandi sé í símasambandi og því þurfa þau að ferðast frá heimili sínu til að vinna að ýmsu sem mörg okkar telja sjálfsagt.

Það er ekki einungis mikilvægt að huga að góðu símasambandi á heimili fólks því á vegum landsins eru líka margir staðir þar sem er lítið eða ekkert símasamband og það hefur margoft skapað mjög erfiðar aðstæður vegna slysa eða annarra vandræða sem koma upp. Það var því mjög gott að sjá fréttir vikunnar þar sem samið var um að byggja upp 24 fjarskiptasenda við stofnvegi á Vestfjörðum. Sú aðgerð skiptir miklu máli fyrir öryggi fólks á vegum landsins sem og þeirra sem búa í nágrenni við sendana. Meðan við fögnum því höldum við samt áfram að þrýsta á frekari uppbyggingu við stofnvegi um allt land sem og tengivegi og heimili fólks. Sjálf hefði ég viljað að áherslan hefði fyrst verið lögð á að byggja upp símasamband við heimili fólks en ég fagna þó öllum þeim framförum sem eiga sér stað í fjarskiptamálum á Íslandi því að það skiptir mjög miklu máli að vera í góðu sambandi.

Virðulegi forseti. Ég hef verið á ferð og flugi og þakka saknaðarkveðjur sem mér hafa borist frá kollegum mínum hér. Og þið sem heyrðuð ekki í mér, ég veit að þið báruð harm ykkar í hljóði. En ég hef verið í samfloti við kollega mína aðallega frá Evrópu. Við fórum m.a. í áhrifamikla ferð til Kænugarðs í Úkraínu þar sem við sýndum samstöðu með baráttu Úkraínumanna gegn ofríki og ofbeldi Rússa. Og þar sem ég hef ekki haft tækifæri í millitíðinni til að deila þessu með ykkur hér þótt ég hafi gert það á öðrum vettvangi langar mig til að ítreka hversu alvarleg staðan er í Úkraínu. Þar berst þessi vinaþjóð okkar fyrir okkar gildum, okkar heimsmynd, okkar framtíð. Hjálpin og stuðningurinn frá vinum hefur borist seint og illa. Það er því jákvætt að hæstv. utanríkisráðherra hefur greint frá áformum um aukinn og fastmótaðan stuðning við Úkraínu í þessari sameiginlegu baráttu okkar. Ég hef satt best að segja áhyggjur af sinnuleysi og værukærð okkar varðandi stöðuna í álfunni okkar. Ég hef sömuleiðis sótt fundi með evrópskum vinum okkar um EES-samstarfið og um utanríkis- og öryggismál og alls staðar er þetta meginþunginn, meginumræðan: Þung staða í Úkraínu, framferði Rússa, samheldni og samstarf illra afla í heiminum og barátta þeirra fyrir gjörbreyttri heimsmynd öxulvelda hins illa. Það er ekki heimsmynd sem okkur mun hugnast. Þessi umræða og þessar áhyggjur sem vinir okkar alls staðar í Evrópu og reyndar víðar í lýðræðisríkjum halda svo mjög á lofti endurspeglast einhvern veginn ekki alveg hér. Maður finnur það gjarnan í alþjóðasamstarfi hvað áherslur okkar og þras frá degi til dags er frábrugðið því sem á sér stað annars staðar hjá nágranna- og vinaþjóðum, og þar horfi ég ekki síst til fjölmiðla, en það getur nú hver maður staðreynt með netvafri. En hvað um það. Það er gott að vera komin aftur.

á erfitt með að ná endum saman. Hópurinn getur mun síður mætt óvæntum útgjöldum og mörg hver hafa ekki haft tök á að greiða fyrir grunnþætti fyrir börnin sín. Við sjáum líka að staða þeirra á húsnæðismarkaði gjörólík stöðu innfæddra, þau eru mun minna í eigin húsnæði, búa við þyngri mánaðarlega greiðslubyrði af húsnæðiskostnaði, þurfa oftar að flytja og búa í meira mæli í húsnæði sem hentar hreinlega ekki. Þrátt fyrir þetta sér meiri hluti innflytjenda á Íslandi fyrir sér að setjast hér að til frambúðar. Það er jákvætt en þessa misskiptingu þarf að uppræta með öllum tiltækum leiðum. Það er of ríkjandi viðhorf hér að einblínt sé á stöðu þeirra sem vinnuafls. Við heyrum frasa á borð við: Við þurfum þetta fólk. Já, við þurfum það svo sannarlega, en er ekki kominn tími á að við horfumst í augu við skyldurnar sem við berum gagnvart þeim? Þau þurfa líka á okkur að halda og við erum ekki til staðar. Ég kalla eftir því að þau njóti alls þess sem íslenskt velferðarkerfi hefur upp á að bjóða. Hluti af því samtali er að horfa ekki fram hjá þörfum þeirra. Hættum að tala aðeins um framlag þeirra sem vinnuafls heldur sem fólk og ávörpum þær lausnir sem við þurfum að leggja á borðið til að ná settu takmarki. Við skulum heldur ekki horfa fram hjá þeim sem hlaupa hvað hraðast í því samfélagi sem við búum í. Það eru kvennastéttir sem samanstanda af íslenskum konum sem eru hér uppaldar og þeim sem koma að utan, sem eru í heilbrigðis-, velferðar- og skólakerfinu. Ísland verður aldrei land tækifæranna

Virðulegur forseti. Hvernig getur það átt sér stað að nær fjórir af hverjum tíu einstaklingum á vinnumarkaði eigi erfitt með að ná endum saman og að 11% launafólks búi við skort á efnislegum gæðum og að hlutfallið hafi hækkað milli ára?

Við erum með þúsundir barna í fátækt og að bíða eftir lögbundinni þjónustu, sem er skýlaust brot á mannréttindum þeirra. Þá erum við með börn föst svo árum skiptir á ýmsum biðlistum í biðlistamenningu ríkisstjórnarinnar sem eru mjög skaðlegir líkamlega og andlega fyrir börnin og fjölskyldur þeirra. Að tala um farsæld barna á sama tíma og fjöldi þeirra er á biðlista eftir sjálfsagðri og lögbundinni þjónustu í skóla-, félags- og heilbrigðiskerfinu er gersamlega óásættanlegt.

Það er ekki óeðlilegt að þeir sem hafa uppgötvað Ísland kjósi að koma hingað, þeir skipta milljónum á hverju ári sem koma og heimsækja okkur þeir sem kjósa að koma og búa hér, starfa hér og leita atfylgis eru nú um 20% íslensku þjóðarinnar, 75.000 af þeim 400.000 sem hér búa. Við þurfum ekki að bera kinnroða fyrir það hvernig við höfum tekið á móti þeim sem eru nauðsynlegur þáttur í því að geta rekið hér öfluga ferðaþjónustu, öflugan byggingariðnað, fiskiðnað o.fl. Við höfum fagnað þessu fólki og við eigum að gera betur í að hjálpa því að aðlagast, læra tungumálið og annað slíkt. Það sem við þurfum hins vegar að horfast í augu við er að á þessum tíma, sérstaklega eftir að Schengen opnaði hér allar gáttir sem næst eftirlitslaust, hefur hér fjölgað mjög glæpahringjum; mafíum frá allmörgum þjóðlöndum, mishættulegar, misógnandi. Það þarf að gera íslenskum yfirvöldum og lögreglunni kleift að taka á þeirri brotastarfsemi sem hér grasserar og er ógn við samfélagið okkar. Við skulum sameinast um það að láta ekki dragast mikið lengur að efla þann þátt sem spornar við (Forseti hringir.) stórhættulegri glæpastarfsemi. Við lesum um eitt dæmi þess í blöðunum í dag. Sameinumst um það sem þarf að gera til að

Virðulegi forseti. Ég er sammála ályktun sveitarstjórnarráðs Framsóknar sem kemur inn á að sveitarfélög tryggi gjaldfrjálsar skólamáltíðir í grunnskólum, eins og ríkisstjórnin hefur samþykkt, enda er það í anda Framsóknar að setja fjölskyldufólk í forgang. Kjarasamningar eru í vinnslu og þessi aðgerð myndi greiða fyrir gerð þeirra. Það er mikilvægt að þjóðarsátt náist um jafn mikilvægt mál, öllum til heilla. Það væri liður í átt að markmiðum okkar um að ná niður verðbólgu og vöxtum í landinu enda myndu allir vinna bæði heimili og sveitarfélög. Mörg sveitarfélög í landinu eru skuldug og finna því áþreifanlega fyrir hærri verðbólgu og því vaxtastigi sem nú ríkir í landinu. Mikilvægi skólamáltíða fyrir skólastarfið sjálft er mikið. Góð næring er nauðsynleg fyrir skóladaginn og mikilvægur liður í því að jafna kjör og aðstæður barna að öll börn eigi kost á hollum og staðgóðum skólamáltíðum. Það er ekki aðeins brýnt til að draga úr ójöfnuði heldur einnig heilsufarslegt og uppeldislegt atriði. Næring er þýðingarmikil fyrir þroska nemenda og starfsorku og rétt næring er liður í forvörnum og lýðheilsu. Börnin búa við misjöfn kjör og koma úr misjöfnum aðstæðum en þegar þau setjast við morgunhressinguna í skólanum koma þau öll að sama borði. Börn í Reykjavík greiða að jafnaði 12.836 kr. á mánuði fyrir skólamáltíð og eru það um 115.000 kr. yfir veturinn fyrir barnið. Foreldrar greiða þó ekki nema fyrir tvö börn og fá frítt fyrir það þriðja.

Nú er hins vegar tímabært að taka af skarið og stíga skrefið til fulls.

„Ung kona sem greindist með brjóstakrabbamein var ranglega greind og fékk því ekki viðeigandi meðferð fyrr en allt of seint. Þegar það kom upp var sjúkdómurinn of langt genginn til að hægt væri að bjarga lífi Hún hafði sjálf ekki burði með langt gengið krabbamein til þess að aðhafast nokkuð en eftir andlátið vantaði fjölskyldu hennar ráðgjöf [um hvert] þau gætu snúið sér þar sem um dýrkeypt mistök var að ræða sem kostuðu hana lífið. Önnur ung félagskona Krafts, greind með heilaæxli, hafði samband við félagið þar sem hún var ráðalaus. Læknirinn hennar hafði neitað henni um myndgreiningu á höfði eftir ítrekaðar óskir hennar um að framkvæma viðeigandi rannsókn þar sem hún var byrjuð að sýna einkenni sem upphaflega komu fram við greiningu á sjúkdómi hennar. Læknir stúlkunnar var yfirlæknir og því átti hún í miklum erfiðleikum með að fá álit annars læknis innan spítalans þar sem þeir störfuðu allir undir viðkomandi lækni. Þegar hún leitaði til spítalans höfðu þeir engin svör fyrir hana og var hún í mikilli angist og ráðalaus [um] hvernig hún ætti að snúa sér í þessu. Umboðsmaður sjúklinga hefði í þessum tilvikum verið nauðsynlegur. Kraftur hefur fjölmörg önnur dæmi þar sem félagsmenn okkar hefðu nauðsynlega þurft á umboðsmanni sjúklinga að halda.

Það væri þinginu til sóma að klára þetta mál sem fyrst, enda fagna allir þeir sem hafa sent inn umsagnir málinu og styðja að það mál verði klárað sem fyrst. Við þurfum að styðja við rödd

Herra forseti. Í gær bárust þær gleðifréttir að 72 dvalarleyfishafar hefðu komist út af Gaza-svæðinu og væru væntanleg til Íslands á næstu dögum.

Þann 27. febrúar voru liðnir nákvæmlega tveir mánuðir frá því að fjölskyldumeðlimir fólksins höfðu mótmælt á Austurvelli þar sem kallað var eftir að ríkisstjórnin gripi til ráðstafana til að koma dvalarleyfishöfunum, aðallega konum og börnum, út af Gaza-svæðinu. Það var svo 6. febrúar að þrjár íslenskar konur, sem farið höfðu á eigin vegum til Kaíró, komu fjölskyldu út af svæðinu. Fleiri fjölskyldur komust út af svæðinu í kjölfarið, einnig fyrir tilstilli íslenskra kvenna í sjálfboðavinnu.

í ráðherranefnd um útlendingamál, enda var það sem við manninn mælt að stuttu eftir að hæstv. dómsmálaráðherra lagði fram frumvarp til breytinga á lögum um útlendinga, sem m.a. inniheldur verulegar takmarkanir á rétti flóttafólks til fjölskyldusameiningar, hringdi hæstv. ráðherra loks í kollega sinn í Ísrael og þrýsti á að dvalarleyfishafarnir fengju leyfi til að fara yfir landamærin. Seinagangur og aðgerðaleysi hæstv. utanríkisráðherra er óboðlegt og í raun sérstakt rannsóknarefni. Hvers vegna beið ráðherrann allan þennan tíma þegar öllum mátti vera ljóst að hver dagur sem leið skipti sköpum? Þurfti flokkur hæstv. forsætisráðherra að afgreiða útlendingafrumvarp hæstv. dómsmálaráðherra út úr þingflokki VG áður en utanríkisráðherrann hreyfði legg eða lið til að hjálpa fólki sem var í mikilli lífshættu? Er það virkilega svo? Forseti. Skömmu eftir samþykkt mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna árið 1948 var ritgerð heimspekingsins Hönnu Arendt birt undir heitinu Mannréttindi: Hvað er það? Hannah Arendt var þýskur heimspekingur og er einn áhrifamesti stjórnmálahugsuður 20. aldar. Hún var gyðingur sem neyddist til að flýja Þýskalandi nasismans árið 1933. Í ritgerðinni segir Hannah að mannréttindayfirlýsingin feli í sér mótsögn; skyldur ríkja til að vernda algild og óafsalanleg réttindi alls fólks annars vegar og hins vegar ríkjandi hugmyndir um landfræðilegt fullveldi ríkja. Úr þessari mótsögn verði einungis leyst með því að viðurkenna réttinn til þess að hafa réttindi. Ofsóknir á hendur gyðingum og öðrum hópum í seinni heimsstyrjöldinni voru Hönnu afar hugleiknar. Hún spyr sig hvernig hægt hafi verið að ofsækja fólk og útrýma því með þeim hætti sem gert var þrátt fyrir að hugmyndir um algild mannréttindi væru löngu komnar fram. Hún komst að þeirri niðurstöðu að við það að missa borgaraleg réttindi og þegnréttindi í samfélagi, eins og gerðist með gyðinga, væru menn berskjaldaðir og varnarlausir. Mannréttindi séu þannig orðin tóm hafi fólk ekki þau réttindi sem borgaralegt samfélag veitir þegnum sínum. Þess vegna sé rétturinn til að hafa réttindi það sem öllu máli skipti. Það sem vakti mestan ugg hjá Hönnu er sú tilfinning réttindalauss fólks að því sé ofaukið á yfirfullri plánetu, eins og hún orðar það. Við aðstæður þar sem hópar fólks hafa ekki réttinn til réttinda er mikil hætta á að það komist í hóp fólks sem er ofaukið. Heimurinn brást fólki í tíð Hönnu Arendt og á tyllidögum segjum við: Aldrei aftur, aldrei skulum við bregðast aftur. Allt bendir þó til þess að þessi skelfingarsaga sé að endurtaka sig fyrir augunum á okkur.

Virðulegi forseti. Nekt og nektarmyndir eru markvisst og í ógnvekjandi mæli notaðar gegn fólki eins og dæmin sanna, allt frá grunnskólabörnum til fólks í æðstu valdastöðum heimsins, sérstaklega konum. Í störfum þingsins í gær var rætt um stafrænt kynferðisofbeldi af virðingu og innsæi af hv. þingmönnum Evu Sjöfn Helgadóttur og Birni Leví Gunnarssyni, en sá síðarnefndi velti fyrir sér hvaða áhrif gervigreind myndi hafa á stafrænt kynferðisofbeldi, eða eins og þingmaðurinn orðaði það, með leyfi forseta: „Þegar hver sem er getur gert hvað sem er hvað myndefni varðar þá munum við óhjákvæmilega leggja annars konar trúnað á það hvað myndefnið sýnir okkur.“ Sem gagnast þolendum sem munu nú þegar geta varið sig með því að myndin sé gerð með gervigreind og sé þar af leiðandi ekki af þeim, hvort sem sú er raunin eða ekki. Mig langar að snúa þessari umræðu aðeins í aðra átt. Við erum öll með líkama og undir fötunum erum við öll nakin. Það að til séu nektarmyndir sem staðfesta þetta er álíka skammarlegt og að vera með kennitölu eða setja stöðufærslu á Facebook sem sýnir inn í huga okkar. Stundum, en ekki alltaf, felst stafrænt kynferðisofbeldi í því að sýna að brotaþoli hafi kynferðislegar kenndir, sem er jafn eðlilegt og að finna til löngunar í mat, drykk eða samfélag. Nekt er einkamál og það er að sjálfsögðu ólöglegt að sýna nekt annars án leyfis og dreifa af því myndum eða myndskeiðum. Og eigin kynferðisleg nekt er heldur ekki eitthvað sem má miðla til annarra í þeirra óþökk. Vopnvæðing nektarmynda er hins vegar alfarið í boði samfélagslegra viðhorfa til líkama, til nektar, til kynferðislegrar virkni, til þess að vera manneskja. Ef við sem samfélag sammælumst um að það sé ekkert skammarlegt við það að til sé myndefni sem staðfestir að einstaklingur sé með líkama og þrár þá sláum við vopnin úr höndum þeirra sem vilja nýta slíkar myndir til kúgunar eða annars konar miska.

Herra forseti. Bændur hafa um aldir verið vörslumenn lands og lagt sig fram um að nýta land með skynsemi og af ábyrgð og það er engin ástæða til að ætla að breyting verði á því. vikum voru drög að reglugerð um sjálfbæra landnýtingu kynnt í samráðsgátt stjórnvalda og er samráðsferlinu þar lokið. 82 umsagnir bárust og voru þær allar verulegar neikvæðar. Margir umsagnaraðilar bentu á að líklega skorti ráðherra lagastoð fyrir því að skrifa undir reglugerðina óbreytta, að hún gangi á eignarrétt og atvinnufrelsi bænda sem varið er í stjórnarskrá. Þá er því haldið fram í mörgum umsögnum að taki reglugerðin gildi óbreytt muni hún kollvarpa sauðfjárbúskap í núverandi mynd á öllu landinu. Í reglugerðinni, eða drögunum, hefur kostnaður ekki verið metinn. Reglugerðin byggir á hugtakinu vistgeta sem í besta falli er óljóst og í versta falli rangt þar sem skilgreining með mælanlegum og vísindalegum mælikvörðum er ekki sett fram í reglugerðinni. Ekki er minnst á neina mælikvarða fyrir beitingu eða landnýtingu; hvað gæti talist vera ofbeit, hæfileg beit eða lítil beit. Þá er í viðauka við reglugerðina vísað til ýmissa alþjóðlegra viðmiðana sem hafa ekki lagalegt gildi á Íslandi þar sem Ísland er ekki aðili að slíkum samþykktum. Herra forseti. Að öllu þessu virtu verður ekki séð hvernig ráðherra getur undirritað reglugerðina óbreytta. Að mínu mati er hér um að ræða alvarlega aðför að eignarrétti, landbúnaði og byggðafestu í landinu. Það sem snýr að Alþingi, herra forseti, er að augljóslega verður að endurskoða reglugerðarheimildina og önnur ákvæði í lögum um landgræðslu og það verður að afmarka skýrt í lögunum orðskýringar og viðmiðanir sem leggja á til grundvallar.

Virðulegi forseti. Í áhugaverðum þáttum, Viltu finna milljón, sem sýndir eru á Stöð 2 er fylgst með pörum og fjölskyldum reyna að leysa úr flækjum heimilisbókhaldsins. Þessir þættir hafa vakið mikla athygli enda erum við kannski svolítið raunveruleikaþáttaþyrst þjóð og höfum gaman af því að sjá hvernig öðrum gengur í lífinu. Í þáttunum sjáum við þá þröngu fjárhagslegu stöðu sem fólk finnur sig gjarnan í og hefur jafnvel enga yfirsýn yfir eigin fjármál. Umfjöllun um þættina vakti mig til umhugsunar um fjármálalæsi þjóðarinnar og það þrætuepli sem fjármálalæsi og kennsla í fjármálalæsi getur verið. Með góðu fjármálalæsi gerum við einstaklingum kleift að taka upplýstar ákvarðanir um fjárhag sinn í samhengi við efnahagsumhverfið, auka lífsgæði og bæta afkomu sína og efla fjárhagslegan stöðugleika. Þetta eigum við öll að vita. Fjármálalæsi er nú kennt í grunn- og framhaldsskólum með misjöfnum aðferðum en þar sem námsmat í fjármálalæsi er ekki samræmt og verulegur skortur á námsefni í faginu má spyrja hvort kennsla í fjármálalæsi sé markviss. Útgáfa námsgagna á Íslandi er eitt af stærstu vandamálum skólakerfisins. Það gengur ekki lengur að ríkið setji almenna markaðinum stólinn fyrir dyrnar um að gefa út nýtt, fjölbreytt og vandað námsefni á grunnskólastigi til að efla gæði náms. Fyrir þessum breytingum á kerfi mun ég halda áfram að berjast. Öflugt fjármálalæsi er líka stór liður í að efla okkar lýðræðislega samfélag þar sem stjórnvöldum er veitt kröftugt aðhald. Það er ekki síst mikilvægt þegar sterkt ákall er eftir því að við berum meiri virðingu fyrir almannafé og nú þegar styttist í umræðu um fjármálaáætlun þurfum við að hafa það efst í huga að aukin skattheimta eða aukin skuldasöfnun ríkissjóðs bitnar fyrst og fremst á venjulegu fólki og lífskjörum íbúa þessa lands til framtíðar.

var sviptur lækningaleyfi að hluta. Hann má ekki lengur ávísa ópíóíðalyfjum til fíknisjúkra eftir að landlæknir komst að þeirri niðurstöðu að það væri réttast að gera það. Ég er þeirrar skoðunar að það sé erfitt að áfellast Árna Tómas fyrir að hafa reynt að hjálpa mjög veiku fólki og ég ætla svo sannarlega ekki að áfellast landlækni heldur sem er að sinna þeim skyldum sínum að hafa eftirlit með þeim lyfjum sem er verið að skrifa út. Þetta segir hins vegar talsvert mikla sögu um það hvað við erum enn úrræðalaus gagnvart þessum hópi. Núna veit ég að þessi 50–70 manna hópur sem var að fá lyf hjá Árna Tómasi lækni hefur að hluta til farið yfir í ópíóíðameðferðina, viðhaldsmeðferðina hjá SÁÁ. Þar blasir hins vegar við sú staða að þar er verið að þjónusta 300 manns að jafnaði en íslenska ríkið greiðir bara fyrir tæplega 100. Það vantar einhverjar 100 milljónir á ári til að sinna þessum hópi og það eru fjármunir sem SÁÁ tekur úr annarri þjónustu til að sinna þessum tiltekna hópi. Hér sjáum við auðvitað að það er eitthvað skakkt í gangi og við erum auðvitað ekki að sinna þessari sjálfsögðu heilbrigðisþjónustu með nægjanlegum krafti. En þetta segir okkur líka pínulítið um það að það eru kannski einhverjir einstaklingar þarna fyrir utan enn þá sem treysta sér ekki til að fara í þetta úrræði sem SÁÁ er að reka en eftir sem áður er þetta veikt fólk sem á rétt á heilbrigðisþjónustu. Við verðum að vera svolítið fordómalaus gagnvart því að mögulega getum við þurft að ræða einhver ný úrræði fyrir þennan mjög svo fámenna hóp sem yrði þá að vera undir einhvers konar umsjá spítalans og vísindafólks og fagfólks. öllu falli er það þannig að þetta mál með gigtarlækninn Árna Tómas Ragnarsson, sem skrifaði út lyf til veiks fólks, er að afhjúpa veikleika í okkar kerfi og það er brýnt að bregðast við.

frá því hér áðan um áhyggjur af því sem hæstv. matvælaráðherra virðist nú vera að áforma um enn eina sóknina gegn íslenskum landbúnaði. En hvað ætla hinir stjórnarflokkarnir að gera í því? Það er ekki vitað. Eins er algjör óvissa uppi um ásælni óbyggðanefndar, fjármálaráðherra eða fjármálaráðuneytisins í land, í sókn gegn eignarrétti bænda. Við vitum ekki hvað verður ofan á þar. Hæstv. ráðherra hefur ekki svarað því. Mest áberandi er auðvitað þessa dagana algjört stjórnleysi í útlendingamálum. Fyrir skömmu var kynnt nýtt plan, mikil áform, heildaráform um samstöðu ríkisstjórnarinnar í því hvernig ætti að takast á við þennan málaflokk. Að langmestu leyti snerist þetta um áhugamál Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs um að auka þjónustu og búa til nýtt aðdráttarafl en Sjálfstæðismenn áttu þó að fá að leggja fram í enn eitt skiptið litla útlendingamál sitt númer tvö. Nú hafa Vinstri grænir, eða a.m.k. þingflokksformaður þeirra, tilkynnt að það sé ekki alveg víst að það fari í gegn. Og hvers er að vænta, herra forseti, hvað þennan málaflokk varðar, þennan aðkallandi málaflokk, þegar það endurtekur sig aftur og aftur að haldnar eru einhverjar kynningar um samstöðu ríkisstjórnarinnar og stórkostleg áform og svo kemur á daginn að menn eru ekki sammála um nokkurn skapaðan hlut?

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir hönd meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjölmiðla, EES-reglur, hljóð- og myndmiðlun. Ég mæli fyrir þessu nefndaráliti í forföllum framsögumanns. Frumvarpið felur í sér breytingar á lögum um fjölmiðla, nr. 38/2011, vegna innleiðingar á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins frá 14. nóvember 2018 um breytingu á tilskipun um hljóð- og myndmiðlunarþjónustu. Nefndin fjallaði um málið og fékk á sinn fund gesti og það bárust umsagnir eins og greint er frá í nefndaráliti sem liggur frammi á þskj. 1108. Í kjölfar umfjöllunar nefndarinnar um málið vill meiri hluti allsherjar- og menntamálanefndar árétta eftirfarandi sérstaklega: Fyrst um aukna vernd barna. Með frumvarpinu er kveðið nánar á um vernd barna gegn skaðlegu efni fjölmiðlaveitna sem miðla hljóð- og myndefni, m.a. að auðkennt verði með myndtáknum sem skýra með hvaða hætti efnið sé skaðlegt börnum. Auk þess er kveðið nánar á um vernd persónuupplýsinga barna í viðskiptalegum tilgangi, svo sem í tengslum við beina markaðssetningu eða gerð og notkun persónusniðs og einstaklingsmiðaðra auglýsinga. Jafnframt er mælt fyrir um skyldur mynddeiliveitna þegar kemur að vernd barna en með frumvarpinu er lagt til að við lögin bætist nýr kafli er mæli fyrir um réttindi og skyldur mynddeiliveitna, sem eru nýmæli í lögunum. Mynddeiliveitur skulu gera viðeigandi ráðstafanir til að vernda börn fyrir efni, notandaframleiddu og viðskiptaboðum er skaðað geta líkamlegan, andlegan eða siðferðislegan þroska. Í greinargerð með frumvarpinu er vísað til þess að skaðlegt efni og hatursorðræða sem fyrirfinnst á mynddeiliveitum hafi vakið áhyggjur, sérstaklega þar sem börn og unglingar nota oft slíka þjónustu. Inn á þetta er sérstaklega komið í aðfaraorðum tilskipunarinnar. Markmið ákvæðisins er að vernda börn og almenning fyrir slíku efni með því að setja viðeigandi og hóflegar reglur um miðlun þess. Efni á mynddeiliveitum er aðeins að litlu leyti ritstýrt þar sem því er hlaðið inn af notendum og er efnið oft flokkað með sjálfvirkum kerfum. Mikilvægt er að mynddeiliveitur geri viðeigandi ráðstafanir til að vernda börn gegn efni sem getur haft skaðleg áhrif á þau. Þá er með frumvarpinu mælt fyrir um aukna vernd barna gegn viðskiptatilboðum, sérstaklega gegn kostun barna- og unglingaefnis. Verður því óheimilt að aðilar sem stunda viðskipti kosti barna- og unglingaefni og á það bæði við um einkaaðila og lögaðila en þó verður þó verður góðgerðarsamtökum og mannréttindafélögum kleift að miðla fræðslu til barna og unglinga. Meiri hlutinn telur brýnt að breytingar sem varða aukna vernd barna nái fram að ganga. Með örri tækniþróun og auknu aðgengi að m.a. mynddeiliveitum er mikilvægt að kveða á um vernd barna gegn skaðlegu efni og markaðssetningu. Næst er sérstaklega fjallað um réttindi sjón- og heyrnarskertra en meiri hlutinn telur jafnframt brýnt að auka aðgengi og réttindi sjón- og heyrnarskertra, svo sem rétt til táknmáls, textunar og hljóðlýsingar á efni sem miðlað er, enda er það lykill að upplýsingum og menningu. Aukinn aðgangur sjón- og heyrnarskertra að efni fjölmiðlaveitna varðar réttindi á grundvelli samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem Ísland hefur fullgilt. Fyrir nefndinni kom fram að þær breytingar sem frumvarpið mæli fyrir um séu til bóta en bent á að það skorti á skýra ábyrgð og viðurlög við því ef þessum skyldum við því ef þessum skyldum sé ekki sinnt. Í minnisblaði menningar- og viðskiptaráðuneytis til nefndarinnar frá 25. janúar segir hvað þetta varðar að ákvæðið sé í eðli sínu matskennt og þar með vandkvæðum bundið að mæla fyrir um viðurlög vegna brota gegn því. Þá sé orðalagið í samræmi við ákvæði tilskipunarinnar og væri því gengið lengra en nauðsynlegt er með því að kveða á um viðurlög. Meiri hlutinn undirstrikar það sem fram kemur í greinargerð, að með breytingunni sé fastar að orði kveðið en í fyrri hljóð- og myndmiðlunartilskipun. Ekki verði lengur um tilmæli að ræða þegar kemur að því að gera þjónustu aðgengilega sjón- og heyrnarskertum heldur verði fjölmiðlaveitum nú gert skylt að endurmeta stöðugt hvort möguleiki sé á að bæta þjónustu þeirra við sjón- og heyrnarskerta, sem og að gera áætlanir þar um. Meiri hlutinn telur að með frumvarpinu sé stigið skref í rétta átt. Þá er lagt til að fjölmiðlanefnd skuli birta upplýsingar á vef sínum um kröfur sem gerðar eru til fjölmiðla um aðgengi sjón- og heyrnarskertra að fjölmiðlaefni, og gera sjón- og heyrnarskertum kleift að koma kvörtunum vegna brota á lögunum á framfæri í vefgátt á einfaldan og aðgengilegan hátt.

Ef ég leyfi mér að bæta örlitlu við þetta hefur ítrekað komið fram í umfjöllun allsherjar- og menntamálanefndar um mál sem tengjast aðgengi að íslenskunni til að mynda um mikilvægi þess að nýta tæknina við textun á efni. Þá áréttar meiri hlutinn mikilvægi þess að kveða á um þá kröfu að útsendingar á tilkynningum vegna almannaöryggis skuli vera á þá vegu að sjón- og heyrnarskertir einstaklingar geti skilið þær, samanber skyldur vegna almannaheilla skv. 31. gr. laga. Líkt og kemur fram í greinargerð verður að vega og meta hvert tilvik fyrir sig en þó með hliðsjón af þeirri meginreglu að tryggja aðgengi og réttindi sjón- og heyrnarskertra. Þá er það næsta sem nefndarmeirihlutinn dregur fram umfjöllun um bann við hatursáróðri og hvatningu til refsiverðrar háttsemi.

Nefndin fjallaði um verndarandlag ákvæðisins og þá hópa sem eru tilgreindir og bætast við ákvæðið. Í minnisblaði menningar- og viðskiptaráðuneytis til nefndarinnar 20. febrúar 2024 er rakið að ákvæði 27. gr. fjölmiðlalaga eigi sér fyrirmynd í 6. gr. hljóð- og myndmiðlunartilskipunarinnar,

felur það þó ekki í sér að fjölmiðill geti þurft að sæta ábyrgð vegna einstakra ummæla heldur virkjast ábyrgð samkvæmt ákvæðinu til að mynda ef fjölmiðillinn í endurteknum tilvikum gerir engar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að viðmælendur eða dagskrárgerðarfólk viðhafi hatursfull ummæli eða áróður. Í minnisblaði ráðuneytisins frá 20. febrúar er þess jafnframt getið að breytingin sé til samræmis við ákvæði tilskipunarinnar en í framkvæmd hafi orðalagið skapað ákveðinn þröskuld fyrir beitingu ákvæðisins, sem sagt fyrra orðalag skapaði ákveðinn þröskuld. Tilgangur þessara breytinga sé að veita almenningi aukna vernd vegna hatursorðræðu, hvatningu til hryðjuverka og annarrar refsiverðrar háttsemi í fjölmiðlum og á mynddeiliveitum. Þá er fjallað um auknar skyldur fjölmiðlaveitna og mynddeiliveitna. Með frumvarpinu eru lagðar auknar skyldur á fjölmiðlaveitur sem miðla myndefni eftir pöntun til að tryggja að Með frumvarpinu eru lagðar auknar skyldur á fjölmiðlaveitur sem miðla myndefni eftir pöntun til að tryggja að evrópskt efni á veitum þeirra sé að lágmarki 30% af framboði þeirra og að efnið sé sýnilegt, þar þar undir fellur íslenskt efni. Meiri hlutinn telur þær breytingar til bóta og m.a. til þess fallnar að auka menningarlegan fjölbreytileika og dreifingu á evrópsku og íslensku efni. Sama á við um auknar skyldur mynddeiliveitna en með frumvarpinu verða ákveðnir þættir í starfsemi þeirra felldir undir fjölmiðlalög þótt slíkar veitur séu ekki fjölmiðlar í eðli sínu. Meðal annars er þess krafist að mynddeiliveitur auðveldi notendum sínum að tilkynna efni sem fer gegn reglum þeirra og ákvæðum laga. Þá mun starfsemi mynddeiliveitna, innan íslenskrar lögsögu, falla undir eftirlitshlutverk fjölmiðlanefndar sem sinnir þegar eftirliti með fjölmiðlum og fjölmiðlaveitum. Einnig má geta þess að með frumvarpinu eru lagðar til breytingar sem eiga að veita fjölmiðlum meira svigrúm hvað varðar ráðstöfun auglýsingatíma, sem er ætlað að koma til móts við kröfur auglýsenda og flæði áhorfenda á mismunandi tímum. Fyrir nefndinni komu fram ýmsar ábendingar, m.a. varðandi stöðu á fjölmiðlamarkaði og hlutverk Ríkisútvarpsins, en meiri hlutinn áréttar að ekki er tilefni til að bregðast við slíkum ábendingum í þessu frumvarpi.

á vegum menningar- og viðskiptaráðuneytis um gjaldtöku af erlendum streymisveitum og tæknirisum sem er ætlað að taka til athugunar gjaldtöku af fjölmiðlaveitum sem miðla myndefni eftir pöntun,

eins og sjá má í þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar. Þá má geta þess að menningar- og viðskiptaráðherra hyggst leggja fyrir Alþingi tillögu til þingsályktunar um fjölmiðlastefnu.

í 5. gr. fjölmiðlalaga. Meiri hlutinn tekur undir framangreint og leggur til breytingu þess efnis. Í öðru lagi er lögð til breyting er varðar upplýsingagjöf á vef fjölmiðlanefndar um aðgengi sjón- og heyrnarskertra.

Að lokum leggur meiri hlutinn til breytingu á gildistökuákvæði og leggur til að lögin öðlist þegar gildi, auk þess sem lagðar eru til breytingar sem eru tæknilegs eðlis og þarfnast ekki frekari skýringa. Að framangreindu virtu leggur meiri hluti allsherjar- og menntamálanefndar til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem gerð hefur verið grein fyrir. Undir álit meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar rita, auk þeirrar sem hér stendur, hv. þingmenn Bryndís Haraldsdóttir, formaður nefndarinnar, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, framsögumaður málsins, Berglind Ósk Guðmundsdóttir, Brynhildur Björnsdóttir, Magnús Árni Skjöld Magnússon og Eyjólfur Ármannsson.

svo sem rétti til táknmáls, textunar og hljóðlýsingar á efni sem miðlað er, enda er það lykillinn að upplýsingum og menningu. Það er gríðarlega mikilvægt að fjölmiðlar þjónusti þennan hóp

en í fyrri hljóð- og myndmiðlunartilskipun, þ.e. tilskipun Evrópusambandsins hvað það varðar. Ekki verði lengur um tilmæli að ræða, þegar kemur að því að gera þjónustu aðgengilega

Einnig er lagt til að fjölmiðlanefnd skuli birta upplýsingar á vef sínum um kröfur sem gerðar eru til fjölmiðla um aðgengi sjón- og heyrnarskertra

Þarna er verið að fara fram á það að fjölmiðlanefnd geri þetta aðgengilegra fyrir sjón- og heyrnarskerta svo að þau geti komið kvörtunum á framfæri sé verið að brjóta lögin.

Hér er gríðarlega mikilvægt ákvæði sem ekki síst nú á tímum er mikilvægt að sé haft í hávegum á öllum fjölmiðlum landsins

Frumvarpið er unnið á grundvelli tillagna starfshóps um endurskoðun húsaleigulaga sem skipaður var í júní 2022. Hlutverk starfshópsins var að koma með tillögur um að bæta réttarstöðu og húsnæðisöryggi leigjenda í samræmi við stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar. Þar skyldi m.a. horft til tillagna átakshóps um aukið framboð á íbúðum og aðrar aðgerðir til þess að bæta stöðu á húsnæðismarkaði sem var skilað í janúar 2019, tengdist lífskjarasamningunum. Við vinnu starfshópsins var m.a. horft til löggjafar nágrannaríkjanna með tilliti til þess að auka húsnæðisöryggi og hvetja til langtímaleigusamninga. Þá var einnig tekið til skoðunar hvernig stuðla mætti að auknum fyrirsjáanleika um breytingar á leigufjárhæð, bæði á samningstíma sem og við endurnýjun eða framlengingu leigusamnings og hvernig mætti koma í veg fyrir að samningar yrðu gerðir til skamms tíma í því skyni að hækka leigufjárhæð umfram það sem sanngjarnt og eðlilegt gæti talist við endurnýjun leigusamnings. Frumvarp það sem hér er mælt fyrir byggir á tillögum starfshópsins. Húsaleigulögin tryggja leigjendum ákveðin lágmarksréttindi við leigu íbúðarhúsnæðis en skortur á framboði leiguhúsnæðis og þar með veik samningsstaða gerir leigjendum oft erfitt um vik að standa á rétti sínum samkvæmt lögunum. Því er mikilvægt að samhliða þessum breytingum verði jafnframt horft til aðgerða til þess að auka framboð á leiguhúsnæði, sem er kannski okkar stærsta áskorun, eins og sá sem hér stendur vinnur að

að fólk hafi aðgengi að góðu og öruggi húsnæði til þess að skapa efnahagslegan stöðugleika, sækja félagslegan jöfnuð og búa til öflug atvinnusóknarsvæði. Þar er heimilið miðjan og öryggið. En aftur að þessu frumvarpi. Í fyrsta lagi eru lagðar til breytingar sem hafa það að markmiði að auka réttarvernd og húsnæðisöryggi leigjenda með því að stuðla að aukinni langtímaleigu og fyrirsjáanleika um breytingar á leigufjárhæð jafnt á gildistíma samnings sem og við framlagningu eða endurnýjun leigusamnings. Lagt er til grundvallar að aðilum leigusamnings verði áfram heimilt, og það er í raun og veru grundvöllurinn, að samningsfrelsi gildi á þessum markaði,

Í frumvarpi þessu er þó lagt til að ekki verði heimilt að semja um reglubundnar breytingar á leigufjárhæð á samningstíma þegar um er að ræða samninga sem gerðir eru til 12 mánaða eða skemmri tíma. Með því verði stuðlað að auknum fyrirsjáanleika um leigufjárhæð í styttri samningum og að því að samningsaðilar geri í auknum mæli ótímabundna leigusamninga eða samninga til lengri tíma þar sem menn munu þá koma fyrir reglubundnum hækkunum eftir aðstæðum. Enn fremur er lagt til þegar um er að ræða samninga sem gerðir eru til lengri tíma verði samningsaðilum veitt heimild til að fara fram á breytingu leigufjárhæðar vegna breyttra forsendna á samningstímanum sem kalla á endurskoðun hennar. Getur það verið vegna verulegrar hækkunar rekstrarkostnaðar, aðlögunar leigu að markaðsleigu og hækkun leigu hjá óhagnaðardrifnu leigufélagi til samræmis við sambærilegar eignir í eigu félagsins svo dæmi séu tekin. Þessar heimildir eru nauðsynleg forsenda þess að samningsaðilar velji í auknum mæli að gera ótímabundna samninga eða lengri tímabundna samninga en gert er ráð fyrir að 12 mánuðir þurfi að líða að lágmarki frá gildistöku leigusamnings þar til unnt er að fara fram á breytingu leigufjárhæðarinnar. Þá eru lagðar til breytingar til að skýra betur reglur varðandi ákvörðun leigu við endurnýjun eða framlengingu leigusamnings. Í öðru lagi er í frumvarpinu lagt til að kveðið verði á um almenna skráningaskyldu leigusamninga í leiguskrá. Sama tillaga var lögð fyrir Alþingi á 153. löggjafarþingi en niðurstaðan varð sú að skráningarskyldan var einungis látin ná til leigusala sem hafa atvinnu af útleigu íbúðarhúsnæðis. Var skylda þess efnis lögfest með lögum nr. 121/2022 og tók hún gildi 1. janúar 2023 eða fyrir rúmu ári síðan. Samhliða því var skráning leigusamnings í leiguskrána gerð að skilyrði þess að hægt væri að sækja um húsnæðisbætur í stað þinglýsingar leigusamnings eins og áður gilti. Skráning leigusamninga í leiguskrána hefur heilt yfir gefist vel, þó að hún taki aðeins til hluta leigusamninga. Þar er hægt að nálgast svo til rauntímaupplýsingar um gildandi leigusamninga sem eru skráðir og hver raunleiga á grundvelli þeirra er. Það hefur sýnt sig að gæði þeirra upplýsinga og gagna sem liggja fyrir varðandi leigumarkaðinn og húsnæðiskostnað leigjenda hafa batnað umtalsvert frá því sem áður var þegar upplýsingarnar byggðust á þinglýstum samningum. Þau gögn sem þar fengust sýndu nefnilega aðeins leigu við upphaf leigutíma og talsverður misbrestur á að nýrri samningum væri þinglýst og sérstaklega þeim eldri aflýst. Nú hefur HMS hafið útgáfu vísitölu leiguverðs sem byggir á þessum skráðu leigusamningum um hefðbundnar íbúðir sem eru í eigu einstaklinga og fyrirtækja sem rekin eru í hagnaðarskyni og byggir á upplýsingum um virka samninga og raunfjárhæð leigu. Það er hins vegar svo að aðeins eru um 10.000 leigusamningar skráðir í leiguskrá HMS en talið er að um 34.000 heimili séu á leigumarkaði, sem sagt nokkuð innan við einn þriðji hluti samninga er skráður í leiguskrána en yfir tveir þriðju hlutar eru utan og þar af leiðandi taka ekki þátt í að gefa upplýsingar um leigumarkaðinn í heild sinni. Það er þannig ljóst að þessi stóri hluti er svo til ósýnilegur í þeim gögnum sem þar er að finna. Má þar helst nefna þá leigjendur sem ekki eiga rétt til húsnæðisbóta og leigja af einstaklingum sem ekki leigja út húsnæði í atvinnuskyni. Því er í frumvarpi þessu lagt til, eftir vinnu starfshópsins, að skylt verði að skrá alla leigusamninga og breytingar á leigufjárhæð á gildistíma samnings í leiguskrá Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar auk skyldu til afskráningar samninga að leigutíma loknum. Markmiðið með skráningunni er að tryggja áreiðanlegar og heildstæðar upplýsingar um leigumarkaðinn, ekki síst um markaðsleigu húsnæðis sem er meginviðmið sanngjarnrar og eðlilegrar leigufjárhæðar samkvæmt húsaleigulögum. Þannig nái skráningarskyldan framvegis til allra leigusala vegna samninga um leigu íbúðarhúsnæðis eða annars húsnæðis sem ætlað er til íbúðar, en ekki eingöngu til leigusala sem hafa atvinnu af útleigu íbúðarhúsnæðis. Umræðan í þinginu þegar aðrir voru felldir út var á þá leið að það væri hægt að fara aðrar leiðir, það væri hægt að nýta gögn frá Skattinum, það væri hægt að nýta gögn frá Hagstofunni. Í ljós hefur komið, og það var niðurstaða þessa starfshóps, að það er ekki hægt og þess vegna er lagt til að fara aftur í upphaflegt frumvarp og óska eftir meðferð þingsins á þessu máli.

Lögð er áhersla á að við framsetningu upplýsinga um markaðsleigu úr leiguskrá Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar verði þess gætt að leigusamningar um félagslegt húsnæði og leigusamningar á milli tengdra aðila valdi ekki skekkju við útreikning markaðsleigu. Í þriðja lagi eru í frumvarpinu lagðar til breytingar til þess að stuðla að langtímaleigu, m.a. með því að styrkja ákvæði um forgangsrétt leigjenda til áframhaldandi leigu húsnæðis. Þannig er lagt til að það sé lagt á herðar leigusala að kanna hvort leigjandi hyggist nýta sér forgangsrétt sinn í stað þess að leigjandi þurfi að tilkynna leigusala ekki síður en þremur mánum fyrir lok leigutíma að hann hyggist nýta forgangsrétt sinn, eins og gert er ráð fyrir í núgildandi lögum. Hér tel ég að um mikilvæga breytingu sé að ræða sem snýr að húsnæðisöryggi fólks. Þá er einnig lagt til að ástæður uppsagnar ótímabundins leigusamnings verði tilgreindar í lögunum og að um sömu tilvik verði að ræða og girða fyrir forgangsrétt leigjenda með tímabundinn samning. Má þar sem dæmi nefna ef leigusali býr í sama húsi, íbúð er leigð út með húsgögnum, leigusali ætlar að ráðstafa húsnæðinu til skyldmenna eða ef selja á húsnæðið á næstu sex mánuðum. Ekki er gert ráð fyrir að um tæmandi talningu verði að ræða heldur lagt til grundvallar að þar sem upptalningu sleppir sé uppsögn ótímabundins samnings heimil ef sanngjarnt mat á hagsmunum beggja aðila og aðstæðum öllum réttlætir uppsögn. Loks er lagt til grundvallar að kærunefnd húsamála verði efld til að tryggja aðilum leigusamnings öflugt og skilvirkt réttarúrræði til úrlausnar á ágreiningi sem upp kann að koma í lögskiptum þeirra. Lagt er til að kveðið verði á um flýtimeðferð mála sem varða ágreining um leigufjárhæð þannig að úrskurður um leiguverð liggi fyrir innan tveggja mánaða. Þá liggur fyrir að stórir hópar leigjenda hér á landi hafa íslensku ekki sem móðurmál og er leigumarkaðurinn oftast fyrsta stopp einstaklinga og fjölskyldna sem setjast hér að. Þessi hópur stendur oft höllum fæti í samskiptum við leigusala og á erfiðara um vik að leita réttar síns vegna skorts á kunnáttu í íslensku. Er því lagt til að kærunefndin taki framvegis einnig við kærum á enskri tungu. Þá verði ráðist í fræðsluátak um réttindi á leigumarkaði og aðilum leigusamninga tryggð áframhaldandi lögfræðiráðgjöf um réttindi sín og skyldur þeim að kostnaðarlausu. Virðulegi forseti. Ég tel að tillögur þær sem koma fram í frumvarpi þessu um breytingar á húsaleigulögum séu þarfar og verði þær samþykktar munu þær auka réttarvernd og húsnæðisöryggi leigjenda. Það er þó ljóst að mikilvægt er að gæta að jafnvægis milli réttarstöðu leigjenda og leigusala til þess að draga ekki úr framboði með of íþyngjandi kröfum. Þá er mikilvægt að skýra betur reglur um með hvaða hætti leiguverð geti breyst á samningstímanum til þess að auka fyrirsjáanleika fyrir alla aðila. Góðar upplýsingar um leigumarkaðinn og samsetningu hans, fjölda leigusamninga, þróun leiguverðs og tímalengd samninga eru gríðarlegar mikilvægar fyrir stjórnvöld til þess að geta með upplýstum hætti brugðist við þeim áskorunum sem leigjendur og leigusalar standa frammi fyrir og til þess að átta sig á hvernig best er hægt að styðja við virkan leigumarkað til hagsbóta fyrir alla aðila. Þá eru fyrrnefndar upplýsingar ekki síður mikilvægar fyrir báða aðila leigusamninga til þess að átta sig á þróun leiguverðs á markaði m.a. í ljósi þeirra breytinga sem lagðar eru til í frumvarpi þessu og miða að því að hægt verði að breyta leigufjárhæð til þess að aðlaga leiguverð að markaðsleigu sambærilegs húsnæði. Í ljósi alls framangreinds er mjög mikilvægt að lögfesta skyldu til þess að skrá alla leigusamninga um íbúðarhúsnæði til þess að tryggja að stjórnvöld hafi góðar rauntímaupplýsingar til þess að geta stutt við heilbrigðan leigumarkað og stuðla að bættri réttarstöðu aðila leigusamnings á samningstíma.

til að búa til götur í kringum húsin en ráða flest illa við að byggja upp þá innviði sem fylgja því að búa til ný hverfi.

Umræða um tekjustofna sveitarfélaganna gæti verið mjög þörf hér. Það er auðvitað ljóst að langsamlega flest sveitarfélög ráða við þá uppbyggingu. Þegar hún er mjög hröð og pressan eykst þá getur þetta auðvitað verið tímabundið erfitt ef það þarf að stækka mjög hratt, bæði ryðja mikið af nýju landi og jafnvel kaupa land ef menn vilja eiga landið sjálfir til að geta stjórnað uppbyggingunni og á sama tíma þarf hugsanlega að byggja bæði leikskóla og grunnskóla og aðra þá þjónustu sem íbúar í því hverfi þurfa að njóta. Það er hins vegar auðvitað þannig að annars vegar eiga þau gjöld sem falla á byggingaraðilana, gatnagerðargjöld, lóða- og veitugjöld og annað, að standa undir stórum hluta af því sem þar fer fram og síðan eiga fasteignagjöld og útsvar og aðrar tekjur sveitarfélagsins að standa undir bæði rekstri og uppbyggingu þessara mannvirkja sem hv. þingmaður nefndi, þó að það geti vissulega komið fyrir

stundum verið að skilgreina eitthvað sem á að heita vaxtarsvæði og við sjáum þessi vaxtarsvæði standa frammi fyrir verulegum áskorunum hvað þetta varðar.

því að við vorum að nefna innviðagjöld, hvort það gæti verið lag að búa til einhvern sérstakan sjóð, einhvern innviðasjóð sem sveitarfélögin gætu gripið til til að hraða svona uppbyggingu. Það er

að standa undir þeirri þjónustu sem er í raun og veru skuldbundin. Við sjáum það bara að sveitarfélög komast oft á tíðum upp með það og við erum að rífast hér á þingi um að sveitarfélög séu ekki að veita börnum leikskólapláss á tilsettum tíma. Það er stór og mikill ágreiningur um það hér í þinginu hvernig sveitarfélögin standa sig í því. Þannig að ég held að við þyrftum með einhverjum hætti að standa betur með þeim sveitarfélögum sem eru í þeirri stöðu að ráða ekki við þessa hröðu uppbyggingu sem er til staðar vegna mikillar fólksfjölgunar.

betri stöðu sambærilega við það sem við þekkjum til að mynda á öðrum Norðurlöndum. Það er þannig að þeir leigjendur sem eru á markaði í dag

Við erum komin með um og yfir 6.000 íbúðir í því kerfi, þ.e. annars vegar almennra íbúða og hlutdeildarlána, fjármagnaðar, og tæpar 6.000 sem eru tilbúnar og og fólk býr í þannig að á örfáum árum erum við komin vel af stað. Það kemur í ljós í þessari vinnu sem við erum í hér og við erum að reyna að koma þessum hlutum sem menn upplifa

Frú forseti. Enn og aftur tel ég mig knúinn til þess að taka til máls um frumvarp til laga um breytingu á húsaleigulögum. Þetta er í þriðja sinn á tæpum tveimur árum sem ég stend hér og segi: Ég hef ekki skipt um skoðun. Athugasemdir mínar við það frumvarp sem hér liggur fyrir eru alvarlegar þótt margt í frumvarpinu horfi til betri vegar.

Það er hvorki einfalt né auðvelt fyrir stjórnarþingmann að lýsa yfir andstöðu við stjórnarfrumvarp en, og ég veit að hæstv. ráðherra gerir sér grein fyrir því og átti ekki von á öðru, ég á enga aðra kosti. Málamiðlun sem náðist hér um breytingu á húsaleigulögum fyrir u.þ.b. 15 mánuðum eða svo hefur verið þurrkuð út. Hún hefur að engu verið gerð. Það skal játað að hefði ég áttað mig á því að mál myndu þróast með þeim hætti þá hefði ég ekki tekið þátt í því að miðla málum með þeim hætti að hægt væri að tryggja samstöðu í þinginu um afgreiðslu málsins eins og gert var hér í desember 2022. Mér finnst eins og kerfið hafi ekki sætt sig við þá málamiðlun sem náðist,

hefur áhrif á þann hluta leigumarkaðarins sem einstaklingar eru á, þ.e. þann hluta leigumarkaðarins þar sem einstaklingar leigja út íbúð til óskyldra eða ættingja. Það eru auknar skyldur, það er aukin skriffinnska samhliða víðtækri upplýsingaöflun ríkisins, hætta á sektum og það mun draga úr vilja fólks til að leggja út í þann leiðangur að leigja út húsnæði, a.m.k. til lengri tíma. Það kann vel að vera að einhverjir velji þann kost að fara þá í skammtímaleigu, í Airbnb o.s.frv. og vinna þar með gegn markmiðum þessa frumvarps. Ástæðan er sú að það mun ekki svara kostnaði og fyrirhöfnin er of mikil. Ég er sannfærður um það

Sem sagt, skráningarskylda leigusamninga einstaklinga mun fyrst og síðast koma niður á þeim sem þurfa eða vilja vera á leigumarkaði. Framboðið dregst saman og leiguverð hækkar. Ég óttast, og það er enn verra, að hluti af leigumarkaðnum muni færast undir yfirborðið, að til verði svartur markaður fyrir leigumarkað, leiguhúsnæði, íbúðarhúsnæði, að hann muni eflast og þar með mun réttarstaða leigjenda versna.

íbúðaleigu, að þetta verður sýnidæmi fyrir það sem gerist ef við fetum okkur inn á þá braut að setja verðlagshöft á leigu. Það dregur úr framboði, viðhald á eignum minnkar og löngun og vilji manna til að standa að því að fjárfesta í leiguhúsnæði, byggja leiguhúsnæði, mun detta niður. Þetta er reynslan alls staðar í heiminum og allir hagfræðingar hafa varað við þessum aðferðum. Skráning leigu í gagnagrunn Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar er í mínum huga dæmi um það hvernig báknið þenst út. Það flækir líf einstaklinga, það eykur fyrirhöfn þeirra og kostnað og hefur áhrif á ákvarðanir, t.d. ákvarðanir um það hvort leigja skuli íbúð eða ekki og þá með hvaða hætti. Því er haldið fram í greinargerð, og ég hef heyrt marga aðra þingmenn halda því fram, að það sé mikilvægt að hið opinbera, og í raun er það meginröksemd fyrir þessu ákvæði frumvarpsins,

— það er auðvitað lykilatriði hér. Við erum að ræða um einkaréttarlega samninga. Það er verið að leggja til að ríkisvaldið eða ríkisstofnun skuli fylgjast með og skrá niður alla einkaréttarlega samninga á leigumarkaðnum alla — að viðlögðum refsingum, sektum sem viðkomandi stjórnvald fær heimild til að beita verði þetta frumvarp samþykkt óbreytt. Í mínum huga er enginn eðlismunur á því að leggja lagalega skyldu á það að skrá leigusamninga hjá hinu opinbera og krefjast þess með lögum að viðlagðri refsingu að allir ráðningarsamningar milli launamanns og atvinnurekanda skuli skráðir í opinberan gagnagrunn til þess að hægt sé að hafa eins konar yfirsýn yfir vinnumarkaðinn, betri yfirsýn yfir vinnumarkaðinn, sem stjórnvöld telja að sé nauðsynleg. En löngunin til að fá betri upplýsingar, sem ég get alveg skilið, getur ekki réttlætt þær þvinganir sem verið er að leggja á einstaklinga.

að ákveða hvaða verkfæri og hvaða lagalegu þvinganir þeir ætla að leggja á einstaklinga til að ná ákveðnum markmiðum, í þessu tilfelli markmiðum um betri upplýsingar. Ég bað þingmenn um að velta því aðeins fyrir sér hvort við séum ekki hægt og bítandi með þessu að feta okkur inn í samfélag þar sem við teljum eðlilegt og nauðsynlegt að ríkið, opinber aðili, fylgist með og skrásetji alla alla samninga sem frjálsir einstaklingar gera með sér, hverju nafni sem þeir nefnast, vegna þess að ef rökin fyrir skráningarskyldu leigusamninga eiga að halda

Þetta er hættuleg braut sem við erum að feta. Ég ætla að segja enn og aftur orðrétt það sem ég sagði í þeirri ræðu sem ég vitnaði til: Það getur aldrei verið réttlætanlegt að ríkið teygi sig inn í og hafi afskipti af og krefjast þess að einstaklingar geri grein fyrir og skrái allar sínar gjörðir eða allt sem fram fer á milli tveggja frjálsra einstaklinga eða einkaaðila. Það er hugmyndafræðin sem þetta frumvarp byggir á. Og ef menn samþykkja að skrá skuli alla leigusamninga með þeim hætti sem hér er lagt til

að vita hvað fólk er að gera og hafa upplýsingar þannig að þau geti tekið betri ákvarðanir. Ég vara við þessu. Ég geri mér alveg grein fyrir því það er ekki illur hugur ráðherra að leggja þetta mál til. En ég er að vara við því og ég mun ekki og get ekki undir nokkrum kringumstæðum samþykkt eða greitt þessu frumvarpi atkvæði mitt að óbreyttu. Nú vill svo til að þingflokkur Sjálfstæðisflokksins samþykkti líka mjög ítarlega efnislega fyrirvara sem vonandi verður gerð grein fyrir hér á eftir. En það er í lagi að benda á a.m.k. eitt. Í greinargerð með frumvarpinu er lögð áhersla á að breytingarnar dragi ekki úr framboði og að áhrifaríkasta leiðin til að auka húsnæðisöryggi sé að auka framboð á leiguíbúðum. Þetta er algerlega kórrétt. En þetta frumvarp

vegna þess að það er ekki til húsnæði. Við læknum ekki vanda sem myndast vegna skorts á húsnæði, hvort heldur er til kaupa á eigin húsnæði eða til leigu, með opinberum inngripum og þvingunum eins og hér er lagt til.

en líka að fara að gera það sem við erum búin að tala um í mörg ár en okkur verður lítið úr verki, og það er að einfalda byggingarreglugerð

Þá leysist vandinn. Skortur verður aldrei leystur með verðlagshöftum. Þá verður til svartur markaður, réttaröryggi þeirra sem reynt er að verja mun minnka og verð hækkar.

séð hann endilega standa undir því að það sé honum sérstaklega þungbært að vera á móti stjórnarfrumvörpum því að ég hef séð hann greiða atkvæði gegn þó nokkrum þeirra eða lýsa andstöðu sinni við mörg mál sem hingað eru á leiðinni, þannig að ég ætla nú að efast um það. En þingmaðurinn má að sjálfsögðu hafa þær skoðanir sem hann vill

Ég er nú þannig gerður, hæstv. ráðherra, að ég reyni af fremsta megni að vera samkvæmur sjálfum mér og þá er ég stundum upp við vegg þegar kemur að stjórnarfrumvörpum.

og það er hægt að færa fyrir því rök að fólk eigi að gera grein fyrir því hvaða matar það neytir, en okkur dettur það ekki í hug, okkur finnst það fáránlegt. En þetta er brautin sem hæstv. ráðherra er á.

Ráðherrann var nefnilega á sama stað og hv. þingmaður og þingið. Ef það voru til betri leiðir þá var ráðherrann tilbúinn að hlusta á það og ráðherranum var sagt af þinginu að það væri hægt að nota gögn úr skattskýrslum af því að þær væru hvort eð er allar skráðar, sem hv. þingmaður óttast mjög, en að þær væru allar skráðar þar,

Í ljós kom að það var ekki hægt, í ljós kom að í öllum löndum í kringum okkur er þetta ekki gert með þeim hætti. Í ljós kom að í öllum löndum í kringum okkur byggja menn með einhverjum hætti upplýsingar á leiguskrám, enda eru menn að fá upplýsingar um leiguverð leiguverð og aðstæður á leigumarkaði sem ríkisvaldið, hið opinbera, er að setja verulega fjármuni inn í. Þar af leiðandi skiptir skiptir máli að við höfum bestar upplýsingar. En þegar kemur að Hagstofunni, sem er loksins búin að breyta vísitölu húsnæðisverðs og hætt að reikna á grundvelli þess hvert var síðasta kaupverð á síðustu eign í Reykjavík og hækka lán lán okkar allra landsmanna, hvar sem við búum, á grundvelli þess og er farin að reikna út kostnað húsnæðisverðs á grundvelli leiguverðs, þá liggur náttúrlega í augum uppi að ef Hagstofan fær ekki nægjanlega skýr gögn og er fyrst og fremst með gögn sem geta haldið áfram að sveiflast svona

Ég er ekki þar og mun aldrei verða þar. Skráningarskylda einkaréttarlega samninga er með þeim hætti að það er verið að ganga freklega inn á það

Ég eins og allir aðrir hef heimild til þess og leyfi til að gera þá einkaréttarlegu samninga sem ég kýs að gera við annan aðila, frjálsan aðila, án þess að láta ríkið vita af því með einhverjum hætti og það sé skráningarskylt í einhverjum opinberum gagnagrunni, allt til þess að hæstv. ráðherra eða stjórnvöldum líði betur og telji sig hafa betri upplýsingar yfir það sem ég er að gera.

Frú forseti. Frumvarp það sem við höfum hér til umfjöllunar hefur þann tilgang og það markmið að auka réttarvernd og húsnæðisöryggi leigjenda hér á landi.

Það er oft góður ásetningur hjá mörgum í janúar að fara í líkamsræktarstöðina en það verður ekkert annað en góður ásetningur. Það sem við höfum hér í höndunum eru atriði sem svipar um margt að reyna að stýra markaðnum, reyna að setja honum einhverjar skorður, setja samningsfrelsinu skorður, setja eignarréttinum skorður til að ná fram markmiðum

En það er alveg augljóst og hefur verið sýnt fram á það og er margreynt að þegar það er gert þá snúast tilgangurinn og markmiðið algerlega upp í andhverfu sína.

að muni leiða til minna framboðs, muni draga úr hvötum leigusala til að vera á leigumarkaði, sérstaklega þá einstaklinga,

í ljósi þess að stjórnvöld hafi eitthvert óljóst markmið sem tengist hagstjórn og vilji ná því fram. Það eru ekki nægjanlega sterk rök eða málefnalegar ástæður fyrir því að setja slíkar kvaðir á einstaklinga, það er það ekki. Ég vara mjög við þessu ákvæði og þetta er augljóslega eitthvað sem hv. velferðarnefnd verður að taka til skoðunar. Það eru önnur atriði þarna sem ég vil koma aðeins betur inn á. Það eru atriði sem takmarka samningsfrelsi.

mánaða er sagt í greinargerðinni að þetta sé ekki til þess fallið að gera breytingu á því samningsfrelsi sem ríki milli aðila samkvæmt húsaleigulögum eða lögum um samningsgerð,

sem fjallað er um samræmi við stjórnarskrá og alþjóðlegar skuldbindingar, segir einfaldlega, með leyfi forseta: „Frumvarpið þykir ekki fela í sér álitaefni sem kalli á sérstaka umfjöllun um samræmi við stjórnarskrá eða alþjóðlegar skuldbindingar.“

mér finnst orka mjög tvímælis og verð að koma inn á, m.a. ákvæði um að húsnæðisstuðningur skuli renna beint til leigusala sé hann ekki hagnaðardrifinn. Þess er getið í greinargerðinni að þetta eigi nú þegar við í lögum um húsnæðisbætur og lagt er til að þetta verði útvíkkað í húsnæðisstuðning sveitarfélaga. Mér þykir það afar merkilegt. Við erum að fara í grundvallarbreytingu á því hvernig velferðarkerfið okkar virkar, hvernig greiðslum eða bótum ríkisins til þeirra sem þess þurfa — hér er verið að fara í þá grundvallarbreytingu að í staðinn fyrir að einstaklingarnir sjálfir njóti þessara réttinda þá eigi peningarnir að renna eitthvað annað

og fólk lendi í vanskilum. Er þetta það sem koma skal í öllu okkar velferðarkerfi, að bætur verði ekki greiddar til þeirra sem þurfa á þeim að halda,

En með því að ganga fram með þessum hætti, setja þessar íþyngjandi kvaðir á leigusala, er augljóst það mun draga úr framboði. Með því að skerða samningsfrelsi aðila á fyrstu 12 mánuðum samningstíma er verið að ýta undir það að leiguverð hækki hækki á samningstímanum strax í upphafi til að takast á við einhverja óvissu eða ófyrirsjáanleika. Og öll markmið þessa frumvarps, sem ég hef komið inn á, þessi ákvæði, snúast upp í andhverfu sína.

markaður um hvaða stærðir á íbúðum eru í boði. Það eru þá fyrst og fremst sveitarfélögin í sínum skipulags- og lóðamálum sem eru helsta fyrirstaðan gegn því að markaðslausnir eigi við.

stærsta verkefnið er auðvitað að auka framboð af leiguhúsnæði og búa þannig til meira jafnræði á markaðnum. Það er hluti af því að við erum að leggja þetta frumvarp fram, þ.e. að bæta samningsstöðu leigutaka í því ástandi að framboð er takmarkað.

samningsfrelsi og ég er sammála hv. þingmanni um það. Það er auðvitað grundvöllur þessara samninga og það er tekið fram í frumvarpinu að þeir grundvallast á samningsfrelsi. Síðan eru ákveðnar takmarkanir ef þú ætlar að vera með skammtímaleigu, að þar þurfi að vera ákveðinn fyrirsjáanleiki.

Og ég vona að hv. þingmaður sé ekki að kalla hér eftir samningsfrelsi annars aðilans eða samningsfrelsi án ábyrgðar. Ég spyr mig, eftir ræðu þingmannsins, hvar þessi gríðarlega íþyngjandi

því. Ég held að hér sé gengið varlega um þær dyr sem eðlilegt er að fara varlega um. Ég bendi á að einhvers konar takmarkanir á ákvörðun leigufjárhæðar, annaðhvort í upphafi eða hækkanir síðar á samningstíma, gilda í 24 ríkjum OECD, í nánast öllum ríkjum sem við berum okkur saman við.

að samningsaðilar eru settir í þá stöðu við upphaf samningsins að þurfa að semja sig í gegnum óvissu á því tímabili sem þeir mega ekki semja um breytingar á samningi. Samningar eru milli tveggja aðila sem koma sér saman um breytingar. Það hallar ekkert á annan aðilann, það er einfaldlega ekki þannig. Að koma í veg fyrir það með lögum að tveir samningsaðilar geti gert breytingar á samningi báðum til hagsbóta — þannig virkar samningsfrelsið, það er þá báðum til hagsbóta að semja um ákveðin atriði

Aðalniðurstaðan er sú að ef það er markmiðið að auka framboð þá þurfum við að sjá fram á slíkar aðgerðir og ég mun styðja slíkar aðgerðir.

er einfaldlega ósammála hv. þingmanni. En auðvitað mun velferðarnefnd þurfa að fara yfir þessi mál, ég er sammála hv. þingmanni um það. Það er mikilvægt að þetta sé allt skoðað. En ég bendi á að við erum hér að tala um húsaleigulög, um breytingar á þeim, og réttarstöðu þar. Við erum hér að ganga eins skynsamlega og varlega til þeirra verka og ég held að hægt einmitt í því skyni að takmarka ekki framboð eða fæla ekki fólk frá því að vera á leigumarkaði. Þrátt fyrir að hv. þingmaður og sá sem á undan honum talaði úr sama flokki óttist það þá virðast aðrir ekki gera það sem hafa verið að vinna að þessu, fólk úr þremur ráðuneytum, aðilar vinnumarkaðarins. En svo, af því að talað er um framboð, þá er annað mál hér fyrir þinginu, húsnæðisstefna,

Þar eru einmitt þær hugmyndir, þær eru allar annaðhvort í vinnslu eða í verki eða komnar fram. 43 aðgerðir í húsnæðisstefnu og ég bíð spenntur eftir að þingið klári það. Þá getum við virkilega brett upp ermar og haldið áfram að spýta í lófana og byggt upp meira húsnæði,

í gegn. Ég fagna því að verið sé að vinna að málum er snúa að framboði á íbúðarhúsnæði sé um skynsamleg mál að ræða. vorum að ræða hér um samningsfrelsið og hvernig það takmarkar ráðstöfunarrétt yfir eign og þar með er verið að ganga á stjórnarskrárvarin réttindi.

segja að þar sem fleiri koma saman þá verður vitið ekkert endilega meira. Þó að önnur lönd hafi ákveðið að fara langa leið með þessi mál þá ætti það frekar að vera okkur víti til varnaðar en að við förum að fylgja því eftir umhugsunarlaust.

forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir framsöguna og þessar umræður sem hafa skapast hér. Nú á ég sæti í hv. velferðarnefnd þannig að okkur bíður það spennandi verkefni að fara vel yfir þetta

það hlýtur þá að vera hlutverk okkar í hv. velferðarnefnd að fara vel yfir það og kynna okkur hver ástæðan sé fyrir því að þessir starfshópar komast að nákvæmlega þessari niðurstöðu hér. Mig langar að grípa aðeins niður í greinargerðinni, virðulegur forseti, en þar segir: „Samkvæmt gildandi rétti getur leigusali ekki hækkað leigu einhliða á samningstíma, svo sem vegna hækkunar á rekstrarkostnaði leiguíbúðar, fyrirhugaðra framkvæmda eða endurbóta á hinu leigða.“ Svo segir jafnframt aðeins síðar: „Um þetta atriði virðist í einhverjum tilvikum annaðhvort gæta misskilnings þannig að leigusala sé talið heimilt að hækka leigu einhliða á leigutíma eða að lök samningsstaða sem leiðir af skorti á leiguhúsnæði verði til þess að leigjendur hafi í raun takmarkaða möguleika til að hafna beiðni um hækkun leigufjárhæðar af ótta við að missa húsnæðið.“

Það segir aðeins neðar í greinargerðinni: „Jafnframt hefur verið bent á að einstakir leigusalar kunni í einhverjum tilvikum að gera tímabundna leigusamninga til skamms tíma til að hækka leigufjárhæð umfram það sem sanngjarnt og eðlilegt getur talist við endurnýjun samningsins og nýti sér þannig erfiða stöðu leigjenda vegna framboðsskorts á leiguhúsnæði.“ Nú hef ég alloft tekið þátt í umræðum um húsnæðismarkaðinn hér frá því að ég tók sæti á þingi og gerði það líka svo sannarlega í störfum mínum áður sem formaður skipulagsnefndar í Mosfellsbæ. Það er alveg með ólíkindum að okkur hafi ekki tekist að tryggja meira jafnvægi á þessum mikilvæga markaði sem húsnæðismarkaðurinn er.

laga. Virðulegur forseti. Á sama tíma og við förum vel yfir það sem hér liggur fyrir, þá bara ítreka ég það enn og aftur að stóra málið snýst um það að við glímum við framboðsvanda. Það þarf að fjölga lóðum. Það þarf að byggja á þessum lóðum og þær þurfa að vera í samræmi við þarfir markaðarins. Mig langar aðeins að skjóta inn einni dæmisögu vegna þess að ég hef oft sagt þetta hérna, þótt við tölum okkur gráhærð og sama hvað við

Við fengum ófáa lögfræðinga með okkur í lið og það voru skrifaðar einhverjar skýrslur og fundnar leiðir til þess að við gætum boðið þessa lóð út nákvæmlega í þessum tilgangi því okkar markmið var að fjölga leiguíbúðum í Þetta tók heillangan tíma eins og oft vill verða þegar verið er að vinna með skipulagslög og útboðsmál hjá hinu opinbera og eftir þann tíma, þegar þessi lóð var loksins komin í útboð með þessum ströngu skilmálum og öllu sem allir lögfræðingarnir voru búnir að lesa yfir og gera, þá þá voru að ég held tvö leigufélög búin að kaupa nokkrar blokkir upp í nýju hverfi í Mosfellsbæ til þess að leigja. Vegna þess að það var framboð af lóðum aðilar byggðu þá komu aðilar markaðarins inn, keyptu upp blokkir og fóru að leigja þær út. Virðulegur forseti. Ég er bara að segja þetta hérna sem dæmi um það að stundum ætlum við stjórnmálamenn að leysa hluti sem markaðurinn gerir best sjálfur. En að því sögðu þá hlakka ég bara til ánægjulegrar og mikillar vinnu í hv. velferðarnefnd með þetta frumvarp.

Forseti. Þak yfir höfuðið er grunnþörf okkar allra. Það skiptir engu hversu illa árar eða hver staða okkar er, við þurfum öll heimili. Við sem erum svo lánsöm að hafa aldrei þurft að búa undir berum himni áttum okkur kannski ekki fyllilega á því í hverju það öryggi felst. Þak yfir höfuð þjónar nefnilega ekki þeim tilgangi einum að skýla okkur fyrir veðri og vindum. Veggir undir þakið vernda okkur, börnin okkar og eigur okkar sömuleiðis fyrir alls konar utanaðkomandi ógn. Fólk sem ekki hefur þak yfir höfuðið er berskjaldað fyrir óveðri jafnt sem ofbeldi, misnotkun og misneytingu. Því tel ég að breytingar sem auka á réttarvernd leigutaka séu almennt til bóta. Hæstv. ráðherra talaði hér áðan um að gæta þyrfti að því að réttarvernd leigjenda gangi ekki of langt á eignarréttindi leigusala og get ég svo sem tekið undir orð hans að nokkru leyti en þó ekki nema að því marki að fullvíst sé að nauðsyn fólks fyrir að hafa þak yfir höfuðið vegi þyngra en réttur leigusala til fjárhagslegs ávinnings. Hin fjárhagsleg áhætta sem felst í leigusamningi má ekki hvíla eingöngu eða fyrst og fremst á leigutaka. Það er ekki sanngjarnt. Við megum nefnilega ekki gleyma því að viðskiptasamband leigusala og leigutaka er ekki bara hefðbundin viðskipti á milli tveggja aðila. Það eru viðskipti þar sem annar aðilinn treystir á hinn fyrir heimili fyrir sig og fjölskyldu sína. Þetta frumvarp og staðan á leigumarkaðnum og fasteignamarkaðnum á Íslandi í dag snýst fyrst og fremst um heimili fólks, ekki fjárfestingartækifæri. Þótt eignarhald á fasteign á eigin heimili hafi ýmsa kosti hefur það líka mikla ókosti í landi sem sögulega hefur ótryggt fjármálaumhverfi. Miklar sveiflur eru á fasteignamarkaði á Íslandi og mótvægi frá öflugum leigumarkaði er ekki nægilega veigamikið. Ódýrara og stöðugra umhverfi væri allri þjóðinni til mikilla hagsbóta. Heilbrigður húsnæðismarkaður býður upp á valfrelsi og öruggur leigumarkaður stuðlar að stöðugleika. Því þarf að miða að því að leigumarkaður verði sanngjarn, stöðugur og öruggur. Til þess þarf skýrt og gegnsætt regluverk með innbyggðum hvötum til langtímaleigu sem tryggja réttindi bæði leigjenda og leigusala.

en skortur á framboði á leiguhúsnæði og lök samningsstaða sem af honum leiðir verður til þess að leigjendur hafa í raun takmarkaða möguleika til að standa á rétti sínum samkvæmt lögunum.“ Þetta Þetta ósamræmi í samningsstöðu leigjenda og leigusala verður að bæta og það verður augljóslega fyrst og fremst gert með því að greiða úr því ástandi sem nú ríkir á fasteignamarkaði.

Þetta frumvarp svarar að einhverju leyti ákalli leigjenda um meira gagnsæi, aukið húsnæðisöryggi og ríkari skyldur leigusala. Mikil þörf er á breytingum í þessa átt því ég held að flestum sé það ljóst að í valdajafnvægi á milli leigusala og leigjanda halli og leigjanda halli of mikið á leigjendur. Það eru einmitt slíkar aðstæður sem réttlæta inngrip ríkisvaldsins til að tryggja rétt fólks til húsnæðis og ekki bara hvaða húsnæðis sem er heldur þarf húsnæði að vera íbúðarhæft og öruggt og leigusamningar þurfa að vera fyrirsjáanlegir til lengri tíma. Framboð af hentugu leiguhúsnæði hefur aldrei mælst jafn lítið og nú. Um allt höfuðborgarsvæðið og víðar býr fólk í ósamþykktu húsnæði, atvinnuhúsnæði jafnvel, og við aðstæður þar sem brunavörnum er svo ábótavant að fólk er beinlínis í lífshættu og hafa nokkrir þegar látið lífið. Enginn á að neyðast til að flytja með fjölskyldu sína á milli heimila mörgum sinnum á ári. Enginn á að þurfa að óttast um líf sitt á heimili sínu. Fasteignamarkaðurinn á Íslandi hefur of lengi verið á forsendum fjármagnseigenda. Að kaupa sér þak yfir höfuðið tel ég að hvergi annars staðar þyki eðlilegt að sé áhættufjárfesting líkt og virðist þykja eðlilegt hér á landi. Þak yfir höfuðið er ekki lúxus. Það er hverri manneskju nauðsynlegt. Við eigum að miða okkar stefnu og löggjöf út frá því. Öllum einkaréttarlegum samningum fylgir áhætta. Það er fjárhagsleg áhætta fólgin í því bæði að leigja út fasteign og að leigja hana. Fyrir leigjandann er áhættan þó ekki einungis fjárhagsleg heldur lýtur hún að þessum grunnþörfum. Það er því ekki eðlilegt að haga málum þannig að áhættunni sé annaðhvort jafnt skipt eða fyrst og fremst velt yfir á leigjandann. Ég fagna þessu máli og hlakka til umræðunnar sem mun eiga sér stað hér í þinginu um þessi grundvallaratriði.

Frú forseti. Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar um mótun stefnu Íslands um málefni hafsins. Þingsályktunartillaga um sama mál var lögð fram á 150. löggjafarþingi og 151. löggjafarþingi. Fyrsti flutningsmaður nú sem þá er Guðmundur Andri Thorsson, varaþingmaður Samfylkingarinnar.

Það er staðreynd að nú er brýnt að mótuð sé heildarstefna um málefni hafsins sem taki til loftslagsbreytinga, sjálfbærrar nýtingar og verndunar líffræðilegs fjölbreytileika. Ekki þarf að fara mörgum orðum um mikilvægi hafsins fyrir Íslendinga. Árið 2004 samþykkti þáverandi ríkisstjórn samræmda stefnumörkun í málefnum hafsins sem gefin var út undir heitinu Hafið. Þetta var mikilvægt skref á sínum tíma en ber þess líka merki að tortryggni gætti innan stjórnsýslu og meðal stjórnmálamanna í garð frjálsra félagasamtaka. Þess utan hefur orðið margvísleg þróun á alþjóðlegum vettvangi síðustu ár sem mikilvægt er að taka tillit til. Heildstæð stefna um málefni hafsins hefur því ekki verið mótuð með markvissum hætti í tvo áratugi, en að henni hefur verið unnið í einstökum ráðuneytum. Fram kom í umsögn utanríkisráðuneytisins um málið á 150. löggjafarþingi að væntanleg væri uppfærð skýrsla umhverfis- og auðlindaráðuneytis, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis og utanríkisráðuneytis um áðurnefnda samræmda stefnumörkun Íslands í málefnum hafsins í undirbúningi í ráðuneytinu.

en óviðunandi er að nær 20 ára stefnumörkun hafi ekki verið uppfærð í samræmi við breyttar áherslur í umhverfis- og alþjóðamálum. Frá því að Íslendingar fengu yfirráð yfir eigin fiskimiðum byggðist hafréttarstefna þjóðarinnar um árabil á hugmyndinni um rétt strandríkja til að stjórna nýtingu auðlinda innan eigin lögsögu á grundvelli hafréttarsamnings Sameinuðu þjóðanna. Það markmið náðist þegar samningurinn var undirritaður á Jamaíku árið 1982 og hann varð að alþjóðalögum árið 1994, þegar tilskilinn fjöldi aðildarríkja hafði fullgilt samninginn. Ísland varð fyrst vestrænna ríkja til að fullgilda hann árið 1985. Á þeim árum sem liðin eru síðan hafréttarsamningur Sameinuðu þjóðanna var gerður hafa bæst við nýjar og miklar áskoranir í umhverfismálum. Áherslan hefur færst frá því að vera nær einvörðungu á veiðar yfir í umhverfisþætti sem varða hafið, svo sem hlýnun loftslags, mála er varða líffræðilegan fjölbreytileika og viðkvæmar vistgerðir í hafinu auk eiginlegra fiskveiða og -eldis. Árið 1982 voru loftslagsbreytingar nánast óþekkt hugtak og einungis ríflega áratugur er frá því að súrnun sjávar varð þekkt. Ísland hefur í auknum mæli verið þátttakandi í svæðisbundnum samningum sem snerta verndun og nýtingu sjávar. Mjög mikilvægt er að draga ekki úr því samstarfi. Allþingi fullgilti samning um að koma í veg fyrir stjórnlausar úthafsveiðar í miðhluta Norður-Íshafsins. Þar að auki eru fleiri svæðisbundnir samningar sunnar á hnettinum og víða eru svæði sem njóta engrar verndar; sjóræningjaveiðar eru enn stundaðar víða á þeim svæðum. Þótt markverð skref hafi verið tekin á alþjóðavettvangi í átt til þess að afnema ólöglegar, óskráðar og stjórnlausar fiskveiðar þarf að fylgja því fast eftir

Hvergi í heiminum hefur hitastigshækkun orðið jafnmikil og á norðurslóðum. Þannig á Ísland að efla rannsóknir á súrnun sjávar í samráði við vísindasamfélagið og sjávarútveginn.“

Verndun hafsins er alþjóðlegt úrlausnarefni og á þeim vettvangi verður Ísland að tala fyrir þeim málstað. Ísland verður að vera í fremstu röð í þessum málum. Í því starfi sem hér er lagt til að fari fram þarf að greina þá grunnþekkingu sem til staðar er, benda á hvar eru brotalamir og skortur á rannsóknum og tryggja að brugðist verði hratt og vel við. Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um verndun líffræðilegs fjölbreytileika var undirritaður í Rio de Janeiro árið 1992 og hann tók gildi hér á landi árið 1994. Samningurinn er mikilvægasta verkfærið til að varðveita líffræðilega fjölbreytni jarðar og náið samstarf og samráð er um framkvæmd hans og annarra alþjóðlegra náttúruverndarsamninga. Samningurinn hefur í för með sér viðamiklar alþjóðlegar skuldbindingar fyrir Ísland, sem m.a. lúta að verndun og sjálfbærri nýtingu lífríkisins, auk ákvæða um sanngjarna skiptingu hagnaðar af nýtingu erfðaauðlinda. Samningurinn kveður skýrt á um óskoraðan rétt hvers aðildarríkis varðandi verndun og nýtingu eigin lífríkis. Þess má geta að árið 2008 kom þó út stefnumörkun Íslands um framkvæmd samningsins. Jákvæð og markverð þróun hefur orðið hvað varðar málefni hafsins á alþjóðlegum vettvangi á liðnum árum. Þetta setur auknar kröfur á Ísland að móta sér útfærða stefnu. Markmið loftslagsráðstefnunnar í París 2015 voru skýr um að halda hlýnun af mannavöldum innan við 1,5 gráður miðað við árdaga iðnbyltingar. Of lítið var þar fjallað um hafið. Stærsti hluti af auknum hita á jarðríki er geymdur í hafinu. Hafið hefur aldrei verið heitara en árin 2022 og 2023 frá því mælingar hófust. Athyglin hefur færst á hafið og áherslur sem fram komu á nýliðnum alþjóðlegum ráðstefnum um loftslagsmál annars vegar og niðurstöðum ráðstefnu um líffræðilega fjölbreytni hins vegar sýna þetta. Ráðstefnan um líffræðilegan fjölbreytileika sem kennd er við Montreal og Kumning 2022 setur skýr markmið um að varðveita líffræðilegan fjölbreytileika og að verndarsvæði verði 30% af hafi og landi fyrir 2030. Einnig voru samþykkt markmið um endurheimt vistkerfa. Því þarf að vinna að því að skilgreina áherslur Íslands varðandi verndun hafsvæða innan íslenskrar lögsögu í samræmi við markmið alþjóðasamninga sem Ísland er aðili að. Markmið verndunar verði skýr og skilgreind sú eftirfylgni sem þarf til að verndun verði árangursrík og taki mið af raunverulegri stöðu vistkerfanna. Þessi vinna þarf að vera á vísindalegum grunni og í samráði við marga ólíka haghafa, með það að leiðarljósi að tryggja vernd lífríkis og sjálfbæra nýtingu auðlinda og annarra náttúrugæða.

með bæði löggjöf um náttúruvernd og löggjöf um verndun og stjórnun nýtingar nytjastofna og með viðeigandi aðkomu utanríkisráðuneytis vegna samstarfs og skuldbindinga á alþjóðavettvangi. Flutningsmönnum er kunnugt um að þessi áskorun hefur komið til umræðu á milli viðkomandi ráðuneyta og hvetja til þess að vinnan verði formgerð og ferli gagnsætt með aðkomu vísindasamfélagsins. Þessu til viðbótar ber að athuga að samningur um líffræðilegan fjölbreytileika í hafinu utan efnahagslögsögu var staðfestur á vettvangi Sameinuðu þjóðanna 2023 en nú stendur upp á ríki heimsins að útfæra hann. Áhrif loftslagsbreytinga á hafið komust fyrst á formlega dagskrá aðildarríkjafundar loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna árið 2017. Hópur ríkja og samtaka hefur allt frá Parísarráðstefnunni árið 2015 unnið að því að hafið verði hluti loftslagssamningsins. Íslandi ber að styðja þá viðleitni. Eftirtektarvert er að við undirbúning loftslagsráðstefnunnar 2023 kom fram sterk viðleitni í þá átt að tengja saman brýnar loftslagslausnir, í samhengi við stefnumótun um líffræðilegan fjölbreytileika og umbætur á fæðukerfum heimsins. Þar getur fæða úr höfum og vötnum skipt miklu máli. Flutningsmenn leggja áherslu á að mikilvægt er að Ísland beiti sér fyrir því á vettvangi Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar, IMO, að bruni svartolíu sem eldsneytis fyrir skip og flutningur olíu á norðurslóðum verði bannaður líkt og IMO hefur samþykkt við suðurheimskautið,

Það ber að hafa í huga í þessu sambandi að svartolía er gríðarlega eitrað og seigfljótandi skipaeldsneyti sem brotnar afar hægt niður í lífríki sjávar og alveg sérstaklega á kaldari slóðum, í Norðurhöfum. Verði skipskaði eða sjóslys gæti það orsakað óbætanlegan skaða á fiskimiðum okkar, enda er nánast vonlaust að hreinsa svartolíu úr hafinu. Bruni svartolíu veldur auknum gróðurhúsaáhrifum þegar sótagnir sem myndast setjast á ís og jökla og dekkja yfirborðið. Þá minnkar endurkast sólarljóssins frá ís og jöklum og þeir bráðna hraðar. Í þessu sambandi er líka full ástæða til að taka til endurskoðunar stefnu Íslands á vettvangi Alþjóðahvalveiðiráðsins, enda liggur fyrir við lok hvalveiðivertíðar 2023 að endurskoðun á stefnu Íslands er brýn.

undan efnahagslögsögu Íslands þrátt fyrir að Norðaustur-Atlantshafsfiskveiðinefndin hafi ítrekað varað við afleiðingum slíkra veiða fyrir karfastofninn en Rússar hafna niðurstöðum vísindamanna. Enn fremur hafa íslenskir útgerðarmenn í meira en áratug veitt makríl í vaxandi mæli innan efnahagslögsögu Íslands og á alþjóðlegum hafsvæðum án þess að fyrir liggi samkomulag á grundvelli úthafsveiðisáttmála Sameinuðu þjóðanna. Meðal þeirra brýnu vandamála sem snerta verndun hafsins eru rányrkja, brottkast um þriðjungs alls fisks sem aflað er í heiminum, sjóræningjaveiðar, mengun, súrefnisskortur, ofauðgun hafsvæða, plast og annað sorp sem ógnar lífríki sjávar. Ísland á að beita sér eindregið fyrir því að hnattrænn samningur sem á að vinna gegn plastmengun, ekki síst í hafi, nái fram að ganga í samræmi við fyrirheit frá þingi Umhverfisstofnunar Sameinuðu þjóðanna 2022. Enn fremur má nefna rányrkju sem felst í því að valdamikil ríki og/eða stórfyrirtæki nýta sér veikleika stjórnkerfis þjóða í þróunarlöndum, skort á eftirliti og tækniþekkingu og ræna þær þannig réttmætum tekjum af eigin auðlindum. Úttektir sem Ísland hefur stutt hjá Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna, FAO, geta nýst í þessa veru og eru þarft framlag til samstarfs á þessu sviði. Þá er fagnaðarefni að Ísland hefur stutt gerð upplýsingakerfis sem FAO innleiðir þessi misserin og nýtist til að hafa eftirlit með löndun afla á heimsvísu frá fiskiskipum. Þessi dæmi sýna að mikilvægt er að Ísland skilgreini nú betur fyrirsvar sitt á alþjóðlegum vettvangi um málefni hafsins og meti stöðugt tækifæri til að beita sér í þróunarsamvinnu til að vinna að framgangi þessara mála fyrir þau ríki sem ljóslega þurfa á aðstoð að halda. Samstarf við lykilstofnanir eins og Alþjóðabankann og FAO getur aukið áhrifamátt þeirra takmörkuðu fjármuna sem Ísland lætur af hendi rakna.

Flutningsmenn þessarar tillögu eru, auk þeirrar sem hér stendur, Guðmundur Andri Thorsson, Kristrún Frostadóttir, Logi Einarsson, Jóhann Páll Jóhannsson, Dagbjört Hákonardóttir og Jakob Frímann Magnússon.

Frú forseti. Enn á ný kem ég hér upp og mæli fyrir máli sem er til hagsbóta fyrir almannatryggingaþega. Þau eru orðin mýmörg hér á Alþingi Íslendinga og nú er ég að mæla fyrir frumvarpi til laga um breytingar á lögum um félagslega aðstoð, nr. 99/2007, lífeyrisþegar búsettir erlendis. Með mér á frumvarpinu eru Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Gísli Rafn Ólafsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Jakob Frímann Magnússon og Tómas A. Tómasson. Það skal tekið fram að undantekningarlítið, ef ekki undantekningarlaust, ég get ekki alveg fullyrt það, hefur öllum þingmönnum verið boðið að taka þátt í í þeim tugum mála sem Flokkur fólksins hefur komið fram með á þessum þingvetri en meginreglan virðist vera sú að vera ekki með okkur á okkar góðu málum þrátt fyrir að stefnan virðist vera önnur þegar kemur að því að reyna að selja atkvæði sitt. Þá er stefnan svolítið mikið önnur og allir vilja allt fyrir alla gera. En þegar við komum hér með mál eftir mál eftir mál sem eingöngu eru til að bæta hag og tryggja öryggi þeirra sem höllustum fæti standa í samfélaginu þá finnst mér við í Flokki fólksins svona gegnheilt vera afskaplega mikið eyland.

sem er búsettur erlendis sérstaka uppbót á lífeyri vegna framfærslu, nema sýnt sé fram á að hann njóti sambærilegs stuðnings í því ríki sem hann flytur til.“ Í greinargerð með frumvarpinu segir, með leyfi forseta: „Þegar lífeyrisþegi flytur frá Íslandi til annars ríkis getur það haft áhrif á lífeyrisréttindi hans og önnur félagsleg réttindi.

ef annað leiðir af milliríkjasamningum. Ísland er aðili að nokkrum slíkum milliríkjasamningum. Ber þar helst að nefna EES-samninginn, en á grundvelli 29. gr. samningsins hefur verið innleidd reglugerð um samræmingu almannatryggingakerfa (reglugerð EB nr. 883/2004). Vegna þess geta Íslendingar flust til annarra EES-ríkja án þess að missa rétt til töku elli- eða örorkulífeyris. Öðru máli gegnir um félagsleg réttindi sem falla ekki undir lög um almannatryggingar, jafnvel þótt viðkomandi réttindaflokkar séu beintengdir lífeyri almannatrygginga.

ef lífeyrisþegi flytur til útlanda þótt hann fái áfram greiddan örorku- eða ellilífeyri frá íslenska ríkinu. Heimilisuppbót er aðeins greidd til elli-, örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega, og sérstaka framfærsluuppbótin greiðist eingöngu til örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega. Örorkulífeyrisþegi, sem engar aðrar tekjur hefur, getur átt von á 37% tekjuskerðingu ef hann flytur til annars EES-ríkis.“ Við skulum velta því fyrir okkur, það er nú aldeilis saga að segja frá því að stór hluti af þeim 3.000 Íslendingum sem hafa kosið með fótunum og ákveðið að flytja til til annars lands, sumir algerlega en aðrir eru hálft ár erlendis og sérstaklega þegar kemur að heitari löndum og svo koma þeir og eru hluta af árinu hér heima, en að hugsa sér að stór hluti af þessum hópi er að flýja héðan vegna þess að þau geta ekki séð sér farborða á Íslandi. Hér er svo dýrt að lifa fyrir þessa einstaklinga sem er haldið í sárri fátækt. En þrátt fyrir það þá er nákvæmlega löggjöfin utan um þennan hóp þannig að þau geta átt von á 37% tekjuskerðingu bara við það að labba yfir landamærin og fara til annars lands. Það er engu líkara en að íslenska löggjöfin segi: Elskulegi örorku- og ellilífeyrisþegi. Við búumst við því að þú búir bara úti á berangri og þurfir í rauninni ekki á neinu húsaskjóli að halda. Heimilisuppbót fyrir þig, kæri elli- og örorkulífeyrisþegi, þú hefur ekkert að gera með hana. Við ætlum að skerða þig um 37% í viðbót við þá fátækt sem þú þegar ert hnepptur í. „Undanfarinn áratug hafa stjórnvöld sífellt valið þá leið að auka vægi heimilisuppbótar og sérstöku framfærsluuppbótarinnar með þeim afleiðingum að réttindaflokkarnir eru órjúfanlegur þáttur af nauðsynlegri framfærslu lífeyrisþega.“ Þannig að nú er heimilisuppbótin orðin það stór liður inni í framfærslunni, inni í greiðslu almannatrygginga, að þegar viðkomandi missir hana þá náttúrlega liggur það algerlega ljóst fyrir að viðkomandi verður fyrir gríðarlega miklu tekjutapi, allt að 37% tekjutapi. — „Falli réttindin niður vegna flutnings til annars EES-ríkis felst í því mismunun á grundvelli búsetu.“ Hver þekkir það ekki að fólki hér, jafnvel þótt það búi heima, er stórlega mismunað eftir búsetu, alveg eins og fólki er stórlega mismunað eftir efnahag. „Með frumvarpi þessu eru lagðar til breytingar á lögum um félagslega aðstoð sem miða að því að tryggja að þeir lífeyrisþegar sem kjósa að búa erlendis verði ekki fyrir tekjuskerðingu vegna þess að heimilisuppbót eða sérstök framfærsluuppbót fellur niður.“ Þetta er eitt af þessum málum sem t.d. Landssamband eldri borgara hefur verið að leggja áherslu á. Ég tel mig geta fullyrt það hér og nú að það er nánast ekki til það hugsjónamál eldra fólks sem Flokkur fólksins hefur ekki smíðað þingsályktunartillögur eða frumvörp um. Það skiptir ekki máli hvort það lýtur að lífeyrissjóðnum, að hækka hann upp í 100.000 kr., frítekjumarkið, hvað lýtur að því að fá að halda heimilisuppbót og sérstakri framfærslu eins og þetta frumvarp ber með sér

sem við erum þegar farin að þurfa að horfast í augu við hér á okkar litla fallega landi þar sem þjónustu við eldra fólk hefur stórlega hrakað á mörgum stöðum þar sem einkareksturinn hefur tekið yfir því að þar gilda lögmál hagfræðinnar, að lágmarka allan tilkostnað en hámarka allan hagnað sem kostur er. Enda nefndi ég það í störfum þingsins í gær hvernig eigendur Sóltúns og Sólvangs í Hafnarfirði seldu húsakostinn fyrir 3,8 milljarða til græðgisvædda leigufélagsins Regins, greiddu sjálfum sér út 2 milljarða kr., 2.000 milljónir, settu það í vasann, byrjuðu á því að segja upp, leigðu síðan aftur húsakostinn af fyrirtækinu sem þau seldu húsnæðið, sögðu síðan upp a.m.k. 12 starfsmönnum til þess að spara í launakostnaði og í rauninni gengu það langt að senda bréf til aðstandenda og biðja þá vinsamlega að koma með tuskurnar sínar og hreinsivörur og kústa og fötur og þrífa herbergi pabba, mömmu, afa eða ömmu, koma og þrífa. Þetta er komið út í slíka hringavitleysu og ég segi: Við í Flokki fólksins virðum réttindi fólks til að kjósa með fótunum. Við vitum líka að fullorðið fólk sem kýs að fara t.d. til Spánar, við vitum að það eru allmargir þar sem eru komnir á efri ár sem kjósa frekar að búa þar stóran hluta af árinu. Og hvers vegna ætli það sé? Það er sannað og það er staðreynd að kuldinn sem við búum við á veturna og annað slíkt hefur þau áhrif á flest okkar þegar við erum farin að eldast að við fáum alls konar slæmsku. Það er mjög mikið um gigtarsjúkdóma á Íslandi. Það er stórkostlegur munur á heilsu einstaklinga á síðasta æviskeiðinu sínu þegar þau flytja erlendis og geta verið í jafnara og heitara loftslagi. Við erum í rauninni að stuðla að því

að vera hreinlega með — það er þarna rétt hjá Benidorm, ég man ekki hvað það heitir, hvort það heitir Altea eða eitthvað slíkt — þar er hreinlega hjúkrunarheimili. Þar eru bara dvalarrými fyrir eldra fólk. Þar er öll þjónusta fyrir eldra fólk og Norðmenn sem eru eftirlaunaþegar og og eiga líka sumir hverjir lífeyrissjóðsréttindi og annað slíkt fá val. Þeir fá val um að dvelja þarna í hálft ár á hverju einasta ári ef þeir svo kjósa. Við erum hins vegar alltaf með þessa forræðishyggju og við ætlum alltaf að ráða. Við ætlum alltaf að ráða því hvort fólk kemur eða fer og það nýjasta eru þessir ótrúlegu ótrúlegu gjörningar sem við í Flokki fólksins komum auga á í atkvæðagreiðslunum rétt fyrir jólin, síðasta daginn í þingi,

en einhverra hluta vegna, sennilega hefur hann verið að mæla fyrir málinu fyrir tómum sal eins og ég er að mæla fyrir hér og nú, fór það fyrir ofan garð og neðan. En svoleiðis verður það nú hérna því að það er mjög mikið um að vera og við erum dugleg hér, þingmenn, og stundum verður það svo að hlutirnir fara fram hjá okkur þrátt fyrir að við hefðum síst kosið að svo yrði. Þess vegna er nú gott að vera með puttann á púlsinum og virkilega skoða skjölin alveg grundigt og algerlega niður í kjölinn sem við erum að fara að greiða atkvæði um, hvað erum við að fara að greiða atkvæði um, og í þessu tilviki þá náðum við að stöðva, með samningi og aðstoð stjórnarandstöðunnar, það að þessir gjörningar yrðu að lögum 1. janúar síðastliðinn þannig að nú er fólkið okkar enn að fá persónuafsláttinn sinn. Enda get ég ekki alveg skilið þegar við erum að greiða skatta til íslenska ríkisins að það sé hægt að svipta okkur þeim réttindum sem fylgja því að vera skattgreiðandi á Íslandi, að fá að nýta sér persónuafsláttinn. Enda er líka íslenskum stjórnvöldum í lófa lagið í gegnum alla tvísköttunarsamninga að sjá til þess að einstaklingar sem vitað er að eru á erlendri grund og eru Íslendingar á erlendri grund geti ekki

Það er mannanna verk og það er á ábyrgð stjórnvalda hvernig þegnunum líður og hvernig þeim tekst að lifa á þeirri framfærslu sem þeim er sköffuð þegar þeir geta ekki vegna heilsufars, eða vegna annarra utanaðkomandi aðstæðna, unnið fyrir sér á almennum vinnumarkaði og unnið fyrir sér sjálfir. Þá er þessari ríkisstjórn sem öðrum ríkisstjórnum í lófa lagið að sjá til þess að fólkið okkar eigi a.m.k. í sig og á. Það er líka á ábyrgð stjórnvalda að einstaklingar skuli finna sig knúna til þess hreinlega að flýja land og búa annars staðar þegar stór hluti þeirra, eins og ég sagði áðan, er að gera það vegna fátæktar. Hér er vaxandi fátækt. Hér er nýkomin út skýrsla sem bendir til þess að 40% allra heimila nái ekki endum saman og ríflega 10% þeirra búa við sára fátækt. Við fáum hverja skýrsluna á fætur annarri, við fáum hverja greinargerðina á fætur annarri, það er alltaf hægt að skipa starfshópa og stýrihópa um allt hvað eina og hér er látið eins og við vitum ekki raunverulega hver staðan er úti í samfélaginu en það liggur á borðinu og hefur gert það um árabil. Það vita það allir hér á þessu háa Alþingi hvernig raunveruleg staða er úti í samfélaginu. Það vita allir að það er vaxandi fátækt úti í samfélaginu.

að kvelja fátæka fólkið meira í sinni fátækt. Það hlýtur að koma að þeim tímapunkti. Við í Flokki fólksins vildum gjarnan sjá fólkið okkar vilja meira vera heima og finna sig ekki knúið til þess að flýja, þeir sem einfaldlega eru að flýja vegna fátæktar. Við vildum gjarnan að þeir vildu vera áfram heima og þeir hefðu aðstæður til þess, hefðu bolmagn til þess, hefðu ráð á því að búa heima en þeir gera það ekki og enn einu sinni þá er maður að benda á ósanngirni og óréttlæti. Hvernig stendur á því að verið er að hrifsa af þeim heimilisuppbótina og sérstakan stuðning og skerða þau um allt að 37%? Gerum við okkur grein fyrir því hvað einstaklingar eru að fá greitt frá Tryggingastofnun sem eru einhleypir og hafa í raun engu öðru úr að velja en greiðslum almannatrygginga? Hér er gjarnan talað um 313.000 kr., já, en það gleymist að segja að allar þær upphæðir sem hér eru tíundaðar og færðar á pappírinn

og verslar í matinn. Það er ekkert okkar sem getur nýtt þær greiðslur sem við setjum í ríkissjóð til að versla í matinn fyrir okkur sjálf. Nú er að koma nýtt frumvarp, hugsanlega, sem á að vera einhver bylting fyrir almannatryggingaþega

Ekki ég. Mér þætti gaman að sjá þann ráðherra eða þann hv. þingmann sem treysti sér til þess. Ekkert af þessu fólki fær greiðslumat til að kaupa sér íbúð. Ekkert þeirra. Flestir þeirra greiða meira en 80%, sumir hátt í 100%, fyrir íbúðir sem þeir eru með á leigu, hvorki meira né minna. Eftir standa nánast engar krónur til að lifa af. Er það eðlilegt samfélag sem segist vera eitt af ríkustu samfélögum í heimi að við skulum segja að það sé munaður, það séu forréttindi, að fá að hafa rafmagn, það séu forréttindi að fá að hafa vatn? Það eru alger forréttindi að fá að hafa síma, fá að hafa tölvu, fá að hafa bíl, fá að geta keyrt á milli staða. Ísland í dag er búið að búa til stóran hóp einstaklinga sem er settur hjá garði og allt það sem ég hef talið hér upp flokkast hreinlega undir forréttindi fyrir þetta fólk.

að kaupa sér mat á diskinn? Svo ég tali nú ekki um leiguhúsnæði sem er í mörgum tilvikum tvisvar sinnum ef ekki þrisvar sinnum ódýrara ódýrara en hér. Þetta er ástæðan. Þess vegna skiptir miklu máli að við samþykkjum svona breytingartillögur á frumvarpinu sem ég er að leggja hér fram um það að þessir einstaklingar missi í engu af heimilisuppbót eða sérstakri framfærsluuppbót, að þessir einstaklingar verði aldrei skertir um 37%

Hvar er kærleikurinn og manngæskan? Hvar er virðingin fyrir þeim sem eru að ganga sitt síðasta æviskeið? Hvernig tökum við utan um utan um þau? Ef það er svona, að skerða einstaklinga um 37% við það að þurfa að kjósa með fótunum vegna fátæktar, þá get ég ekki sagt annað en það að mér misbýður það og þá er ég að tala mjög fallega. Ég gæti alveg hugsað mér að nota öflugri orð, svo að ekki sé meira sagt.

þessi mannvonska sem mér finnst felast í því að hirða heimilisuppbótina og sérstakan stuðning af bláfátæku fólki sem í rauninni hefur enga möguleika á því að auka við tekjur sínar hvar sem það býr. Við sjáum hvað verða vill, frú forseti. Við getum víst ekki gert annað en vonað það besta. En því miður er það oftar en ekki of mikið.

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um ársreikninga, nr. 3/2006, virkilega spennandi viðfangsefni. Í stuttu máli leggjum við flutningsmenn til afnám gullhúðunar eða blýhúðunar ársreikningalaga. Flutningsmenn eru auk mín hv. þingmenn Hildur Sverrisdóttir, Jón Gunnarsson, Óli Björn Kárason, Njáll Trausti Friðbertsson, Vilhjálmur Árnason, Berglind Harpa Svavarsdóttir, Bryndís Haraldsdóttir, Birgir Þórarinsson og Ásmundur Friðriksson. Tillagan er tvíþætt. Í fyrsta lagi leggjum við til uppfærslu á stærðarmörkum örfyrirtækja samkvæmt lögunum. Þannig geti örfyrirtæki haft heildareignir upp á 55 milljónir í stað 20, veltu upp á 110 milljónir í stað 40 og allt að tíu stöðugildi í stað þriggja. Sömuleiðis er lagt til að hækka viðmið um heildareign og hreina veltu lítilla, meðalstórra og stórra félaga og samstæðna. Reglurnar sem við leggjum hér til að verði breytt komu til vegna innleiðingar á ársreikningatilskipun ESB. Þegar við innleiddum hana, skuldbindingum okkar samkvæmt, ákváðu íslensk stjórnvöld eins og þeim er einum lagið að stærðarmörk örfélaga yrðu lægri en tilskipunin gerði kröfu um. ESB opnaði nefnilega á slíka blýhúðun og við Íslendingar látum helst ekki gott tækifæri til blýhúðunar fram hjá okkur fara. Hugsun ESB var reyndar sú að Evrópuríkin gætu einfaldað og minnkað stjórnsýslubyrði svo lítilla félaga, en það gátu íslenskir ráðamenn greinilega ekki hugsað sér. Við leggjum því til að við leiðréttum stærðarmörkin þannig að íslensk lög gangi ekki lengra en ESB-tilskipunin. Það eru nefnilega fjölmargar kvaðir sem bætast við félög eftir því sem þau stækka og með því að við fylgjum ESB-þjóðunum að máli einföldum við reikningsskil margra íslenskra fyrirtækja. Við teljum að íslensk félög sem falla undir skilgreiningu Evrópusambandsins á örfélögum eigi hafa jöfn tækifæri til að stofna til eigin atvinnurekstrar og markmiðið ætti að vera að gefa þeim jafnan grundvöll við önnur félög í Evrópusambandinu en ekki draga úr samkeppnisstöðu þeirra með því að hafa öðruvísi og þyngri lagaumgjörð hér en þar. Í öðru lagi leggjum við til að við fylgjum ársreikningatilskipun ESB varðandi það að tryggja endurskoðun ársreikninga ákveðinna félaga. Tillagan lýtur einfaldlega að því að íslensku stærðarmörkin hækki til samræmis við tilskipun ESB enda er það ótækt að íþyngjandi kvaðir séu lagðar á félög á Íslandi umfram það sem viðgengst á samanburðarmörkuðum í Evrópu. Við flutningsmenn viljum leggja okkar af mörkum þar sem EES-gerðir eru allt of oft innleiddar með meira íþyngjandi hætti en EES-samstarfið kveður á um. Það er gengið lengra en regluverk ESB. Við teljum að innlend fyrirtæki eigi að sitja við sama borð og önnur fyrirtæki á innri markaði ESB. Það er nefnilega þannig að við göngum mjög gjarnan lengra en ESB þegar kemur að ýmsum kröfum en þegar okkar regluverk reynist síðan vera meira íþyngjandi en nýjar reglur ESB þá er aldrei talin ástæða til þess að endurskoða íslenskt regluverk. Þetta er okkar framlag, lítið en stórt skref í afhúðun íslensks regluverks. Framlagið er súrefni fyrir minni fyrirtæki og myndi leiða til þess að minnka kostnað þúsunda íslenskra fyrirtækja auk þess að gera þeim auðveldara að keppa við erlend félög á sama markaði.

Strandveiðar skipta sköpum fyrir fjölda fjölskyldna vítt og breitt um landið en 750 sjálfstæðar útgerðir hafa afkomu sína af handfæraveiðum að ótöldum afleiddum störfum fiskverkanda verkafólks og þjónustuaðila sem njóta góðs af. Tillaga þessi er liður í því að styrkja stöðu veiða í sjávarbyggðunum hringinn í kringum landið.

„Alþingi ályktar að fela matvælaráðherra að efla félagslega hluta fiskveiðistjórnarkerfisins með aukinni hlutdeild í heildarafla og með endurskoðun á skiptingu aflamagns innan kerfisins og á hlutverki hverrar aðgerðar innan þess.“

um strandveiðar. Upphaf strandveiða fól í sér algjöra byltingu í möguleikum fólks til að hefja smábátaútgerð og blés lífi í hart leiknar sjávarbyggðir sem kvótakerfið og óheft framsal hafði rúið lífsbjörginni í þágu fámenns hóps aðila sem höfðu náð undir sig stórum hluta veiðiheimilda. Strandveiðar hafa á undanförnum árum stuðlað að réttlátari uppbyggingu atvinnutækifæra hringinn í kringum landið. Það er ekki eftir neinu að bíða að ráðast í aðgerðir til að styrkja enn frekar strandveiðikerfið með aukinni hlutdeild í veiðiheimildum og skapa því sterkari og heildstæða umgjörð. Tillagan byggir á sjávarútvegsstefnu hreyfingarinnar og felur í sér að stækka í áföngum félagslegan hluta fiskveiðistjórnarkerfisins með það fyrir augum að hlutdeild hans verði 8,3% af heildarafla í stað 5,3% í dag.

Þær sjávarbyggðir sem verst urðu úti vegna framsals aflaheimilda hafa sumar gengið í endurnýjun lífdaga fyrir tilstilli félagslegra veiða. Þar hafa strandveiðar skipt sköpum. Þær hafa glætt hafnir lífi sem áður stóðu tómar og sjávarútvegurinn var á undanhaldi.

skipta. Með viðvarandi stækkun félagslega hluta fiskveiðistjórnarkerfisins til langs tíma mun sú fjárfesting aukast enn fremur og bæta atvinnuhorfur þar sem mest er þörf. Virðulegi forseti. Þegar lýtur að félagslega kerfinu er eðlilegt að staldra við og kanna hvort allar aðgerðir innan þess standi undir hlutverki sínu. Það er öllum til heilla að félagslegar veiðar skili sem farsælustum árangri. Þess vegna er lögð til endurskoðun á innbyrðis skiptingu aflamarks á milli aðgerða sem og endurskoðun hverrar aðgerðar fyrir sig. Ég hef hér nefnt strandveiðar en af öðrum mikilvægum byggðaaðgerðum má nefna sérstaka byggðakvóta. Ég vil byrja á því að árétta mikilvægi þess að árangur byggðaaðgerða sé sýnilegur og mælanlegur. Með tilliti til sérstaka byggðakvótans mætti auka gagnsæi með reglubundinni skýrslugjöf. Í samningnum komi fram markmið úthlutunar sem og mælikvarðar, fyrirkomulag, umsýsla og eftirfylgni og fleira sem styður gagnsæi. Þá tel ég að horfa ætti til þess að koma á samræmdum reglum um úthlutun almenna byggðakvótans og endurskoða dreifingu byggðakvótans, ekki síst að honum verði beint með ákveðnari hætti til smærri útgerða og skipa og nýta hann betur til að styðja við félagslegar veiðar. er fyrirsjáanlegt að aukinn hluti línuívilnunar verði ónýttur næstu ár vegna tækniframfara. Hefur hún dregist saman um tvo þriðju frá árinu 2016. Vert er að kanna hvort taka mætti upp með einhverjum hætti umhverfisívilnun með sömu formerkjum. Þá mætti til að mynda horfa til veiðarfæra sem hafa lítil áhrif á umhverfið, svo sem línuveiðar, gildruveiðar og/eða útgerð sem styðst við endurnýjanlega orkugjafa. lokum vil ég segja um skel- og rækjubætur, sem komið var á til að minnka það áfall sem skel- og rækjuútgerðir urðu fyrir með áföllum stofnanna, að aflaheimildir þær sem gefnar voru eftir í skiptum fyrir heimildir til veiða þessara tegunda voru hluti af almenna fiskveiðistjórnarkerfinu en ekki því félagslega og eðlilegt að uppgjör við handhafa þeirra bóta taki mið af þeim forsendum. Þá tel ég að komi til álita að horft verði til þess hvort veiðiheimildirnar hafi verið nýttar heima fyrir til hagsbóta fyrir þau byggðarlög sem fyrir áföllunum urðu eða leigðar í burtu. Virðulegi forseti. Við leggjum hér til, eins og áður segir, að stækka í áföngum félagslegan hluta fiskveiðistjórnarkerfisins með það fyrir augum að hlutdeild hans verði 8,3% af heildarafla í stað 5,3% nú. Enn fremur að úthlutun og meðhöndlun aðgerða innan félagslega hluta fiskveiðistjórnarkerfisins verði tekin til endurskoðunar með tilliti til þess hvernig þær veiðiheimildir nýtast sem best smærri byggðarlögum sem þær eiga að þjóna og færa stærri hluta þeirra til smærri útgerða og inn í strandveiðikerfið. Þá þarf að koma í veg fyrir að stór hluti þeirra endi hjá stærstu útgerðarfélögum landsins sem nú þegar halda á stærstum hluta allra veiðiheimilda við Íslandsstrendur. Vil ég að lokum leggja til að málinu verði vísað til hæstv. atvinnuveganefndar.